informacijskoj infrastrukturi, prvo čitanje, P.Z.br.653. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Hvala lijepa. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su odredbe članaka od 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. To je poštovani ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, pred vama je u prvom čitanju prijedlog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi kao i većina zakona

Što se tiče samog zakona želim istaknuti, dakle javna uprava, njena brzina odaziva i način rada predstavljaju ključne faktore na koje se žale građani i poslovni subjekti. Namjera Vlade Republike Hrvatske je urediti područje elektroničke uprave i omogućiti svima koji imaju propisano pravo dostupnost podataka koje prikupljaju institucije u javnom sektoru. Što se tiče dostupnosti podataka mislim da je i novi Zakon o pravu na pristup informacijama već značajno poboljšao dostupnost podataka, mislim da je u Saboru u dnevnom redu izvješće povjerenice za 2013. godinu. U ovom trenutku ne postoji pravno regulirano područje koje bi regulirano pristup izgradnje cjelovitim … infrastrukture države. Kao što se razvijaju pojedine institucije u realnom svijetu na način da djeluju samostalno kao otoci, na isti se način razvijaju informacijski sustavi. Danas povezivanje u cjeloviti sustav koji može pružati cjelovite usluge građanima i poslovnim subjektima obavljaju upravo ti isti građani i poslovni subjekti. Oni su ti koji informacije ili dokumente prenose od institucije do institucije bez obzira na stupanje … istih. Na taj način se od građana i poslovnih subjekata očekuje da u realnom svijetu znaju djelokrug pojedinih institucija, adresu, radno vrijeme, dokumentaciju koju moraju donijeti, da za svaki dokument koji moraju donijeti odvoje vrijeme. Cijeli proces građani i poslovni subjekti prolaze ponovo za svaki dokument, a koji prenose od jedne do druge institucije. U virtualnom svijetu se također grade usluge koje građani i poslovni subjekti mogu koristiti, ali ponovo na istom otočnom principu, samo što sada moraju poznavati djelokrug grada pojedinih institucija, virtualnu adresu pojedine institucije i dokumentacije koje moraju zatražiti od nekog drugog. Vidljivo je da cijeli postupak rješavanja zahtjeva građana i poslovnih subjekata i svega navedenog traje jako dugo. Stajanje u redovima, prenošenje dokumenata i dugo čekanje na rješavanje zahtjeva direktno ili indirektno plaća gospodarstvo. Sve se ovo obavlja iako je Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o općem upravnom postupku propisano da službenici po službenoj dužnosti moraju pribaviti podatke o kojim državna tijela već vode službene evidencije. Građani i poslovni subjekti ne moraju znati podjele odgovornosti unutar državnih tijela javnih službi i gubiti vrijeme istražujući gdje se rješavaju pojedini zahtjevi već je država ta koja im mora osigurati najjednostavniji način pristupa uslugama. To se postiže jedinstvenim upravnim mjestom, bilo u realnom, bilo u virtualnom svijetu. Za realizaciju obje vrste jedinstvenog upravnog mjesta nužno je osigurati dostupnost svih podataka u državi na mjestu kontakta sa strankama i na mjestu rješavanja zahtjeva. Kako se identificirati i autentificirati u virtualnom svijetu? Kako osigurati sigurnost institucijama da će dokumente koji često sadrže vrlo osjetljive podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka doista dostaviti osobi na koju se odnose podaci? Za rješavanje navedenih problema u prijedlogu zakona utvrđuje se sustav središnjeg državnog portala, kao jedinstveno upravo mjesto u virtualnom svijetu, određuje se nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav kao obvezujući za sve institucije, propisuje se komunikacija institucija javnog sektora sa građanima putem korisničkog pretinca države. Sve navedeno stvara pravne pretpostavke za ostvarenje projekta e-građanin te u konačnici za izgradnju elemenata Informacijsko društvo u RH i uključivanje RH u izgradnju Europskog i globalnog informacijskog društva. Određuju se javni i temeljni registri te autentični podaci, utvrđuje se obveza institucije javnog sektora korištenja podataka iz temeljnih registara bez prava traženja tih podataka od građana ili poslovnih subjekata. Sve navedeno osigurat će primjenu principa samo jednom i to digitalno kao jednog dijela administrativnog rasterećenja građana i poslovnih subjekata te time preduvjete za djelovanje države bez papira. U ovom trenutku u Hrvatskoj ne postoje propisi kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti nadležnih tijela javnog sektora vezano za uspostavu, razvoj i upravljanje sustavom državne informacijske infrastrukture te kojim bi se na jedinstven način uredilo uspostava i upravljanje sustavom javnih registara i uvjeti koje državna informacijska infrastruktura mora osigurati u odnosu na javne registre. Također, nije osigurani korištenje zajedničke osnovice za sigurnu razmjenu podataka unutar sustava državne informacijske infrastrukture, zajedničkog sustava identifikacija i autentifikacije, jedinstvene točke interakcije s građanima i drugim korisnicima. Općenito, iz razloga što do sada nije postojala obveza povezivanja javnih registara u RH te shodno tome ne postoje niti pretpostavke za izgradnju informacijskog društva u RH, posljedično su građani sami morali ishoditi dokument od javno pravnih tijela te osobno prenositi dokumente iz nadležnih državnih institucija. Potrebnu rješavanja ovog problema uočila je Vlada RH koja je putem povjerenstva za koordinaciju i informatizaciju javnog sektora, 28. veljače 2013. donijela zaključak kojim je utvrdila važnost vođenja i ažuriranja temeljnih registara i definirala temeljne registre kao registre koji raspolažu izvornim podacima vezanim uz pravne i fizičke osobe te podatke vezane uz prostor kao i to da isti predstavljaju imovinu RH. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi stvara preduvjete za obavljanje poslova državne uprave bez papira, tj. bez prilaganja dokumenata ili isprava od strane građana sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o sustavu državne uprave te se ujedno osiguravaju pretpostavke da državni službenici sami brzo i učinkovito mogu ishoditi dokumente u realnom virtualnom svijetu na način da građani na jednom mjestu mogu ostvariti svoja prava. Pri tome informacije koje javni sektor pruža korisnicima trebale bi biti standardizirane i strukturirane na isti način za sve komunikacijske kanale, šalteri, telefon, internet. Kako bi korisnici javnih usluga imali jednaku kvalitetu usluge bez obzira kojim komunikacijskim kanalom pristupaju što znači da informacije stranog tijela javne uprave moraju biti pripremljene, objavljene ili preuzete od korisnika sukladno dogovorenim standardima. Zakon osigurava potporu učinkovitoj potpori Zakona o sustavu državne uprave te međusobno povezivanje svih dionika u radu državne uprave s tijelima javne i regionalne samouprave, a sukladno članku 66. toga zakona kojim se utvrđuju međusobni odnosi tijela državne uprave, tj. obveze obveze njihove međusobne suradnje, pružanja stručne pomoći u svom djelokrugu te dostave obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike. Ujedno se poštuju odredbe članka 67. istog zakona kojim se obvezuju ministarstva, državni uredi, državne uprave organizacija da uredima državne uprave u županijama osiguraju sigurnu komunikaciju, prijenos informacija vezano uz … zakona i drugih propisa, davanje stručnih mišljenja i objašnjena te održavanje stručnih savjetovanja na načinu provedbe zakona, itd., itd. Ovim se zakonom stvaraju preduvjeti za efikasnu provedbu i Zakona o općem upravnom postupku kojim se definiraju odnosi između državne uprave i stranaka pri čemu se prvenstveno misli na brže i efikasnije rješavanje postupaka upravne stvari, odnosno svake stvari u kojoj javno pravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka. Ovaj zakon također stvara preduvjete za provedbu članka 47., stavka 2. ZUP-a koji se utvrđuje da će službena osoba pribaviti po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javno pravno tijelo kod kojeg se vodi postupak odnosno drugo javno pravno tijelo ili sud. Vlada RH odlučno se zalaže i stvara pretpostavke za oživotvorenje vizije moderne javne uprave u smislu čega je uporaba moderne informacijske komunikacijske tehnologije predstavlja jedan od temeljnih sredstava u ostvarenju glavnih ciljeva efikasnosti državne uprave. Ti ciljevi se odnose na intenzivan i učinkovit prijelaz, na novu generaciju otvornog, prilagodljivog, interaktivnog sustava uprave okrenute pružanju naprednih usluga usmjerenih korisniku i to uporabom suvremenih tehnologija te povezanim poslovnim sustavima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj i europskoj razini. Odgovarajuće tehnologije kojima se implementiraju razne strategije … RH stavljaju zahtjev da se fokusiraju na usluge potrebne građanima, a zatim i na dostavu tih usluga na najučinkovitiji način. Tijekom posljednjih četvrt stoljeća, a obzirom na postojanje različitih institucija koje se bave prikupljanjem raznih vrsta autentičnih podataka neovisno jedni od drugih došlo je do dupliciranja sustava i hardvera. To je rezultiralo time da su se razvili nezavisni i nepovezani silosi koji građanima ne pružaju potrebne usluge što će se riješiti donošenjem zakona, a s ciljem kreiranja integriranog ICT sustava koji će građanima pružiti usluge na jednom jedinstvenom upravnom mjestu u realnom i virtualnom svijetu i u najkraćem mogućem vremenu te racionalizacije javnih izdataka i stimuliranja poželjnog društvenog razvoja. Primjene odredbi ovog zakona kada bude usvojen, ubrzat će ostvarivanje ciljeva vezanih uz razvoj nove javne uprave zadanih programa Vlade RH, usredotočena usredotočena na unapređenje upravnih i administrativnih kapaciteta odnosno načina kreiranja politike organizacije javne uprave. Javna uprava predstavlja jedno od strateških važnih područja RH, a njena modernizacija, njena puna profesionalizacija te pružanje bržih i pouzdanih javnih usluga sastavni su dio poticajne poduzetničke okoline i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana. Pouzdana, otvorena, transparentna i korisnicima uslužna uprava naročito je važna s obzirom na činjenicu da je RH postala i punopravnom članicom EU. Poštovane dame i gospodo zastupnici, pred vama je prijedlog zakona u prvom čitanju. Vjerujemo da ćemo moći konačni prijedlog zakona uputiti u proceduru do završetka ovog zasjedanja Hrvatskog sabora, kako bi i zakon mogli početi što prije implementirati. Zahvaljujem. Hvala i vama poštovani ministre. Da li žele predsjednici radnih tijela odbora koje su razmatrale? Da. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, predsjednik odbora. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Ja ću vrlo kratko uistinu vrlo kratko govoriti u ime odbora, naglasim da je odbor jednoglasno podržao prijedlog ovoga zakona i da je malo kada na odboru bilo izraženo toliko oduševljenja kao za ovaj prijedlog. A posebno moram istaći da svi svi govornici koji su sudjelovali u raspravi su itekako pohvalili plastičnu prezentaciju ovoga zakona vjerodostojnu, jasnu gospodina Darka Parića. Evo samo toliko u ime odbora. Hvala lijepa. Drugih nema. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru uobičajeno. Na redu je sada klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. još jedanput kolegice i kolege. To nisam smio reći kao predsjednik odbora, ali smijem reći kao zastupnik, naprosto mi je žao što gospodin Parić nije obrazlagao taj neka se ne uvrijedi ministar, jer daleko više smo toga saznali na odboru i kada bih podržavao kada bih raspravljao na temelju onoga što je rekao gospodin ministar vrlo teško da bih se oduševio ovim zakonom. Neka to bude kritika, ministri trebaju imati povjerenja u svoje pomoćnike. Ovo je jedan od najznačajnijih zakona o kojem raspravljaju barem po mom mišljenju skromnom i po mišljenju Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada jer govori o tome kako riješiti one svakodnevne probleme hrvatskih građana, a to su oni problemi kada dođete na šalter pa vas šalju iz šaltera na šalter, pa tako satima, danima, pa stojite u redovima. Pa smo se mi već pitali da li su ikad ministri u Vladi ovoj i u prethodnim vladama stajali na šalterima, da li su ikad vadili kakve dokumente, da li su se susretali s onim najobičnijim susretima na šalterima kada vam kaže dođite sutra ili radimo od 10 do 1, a vi morate uzeti godišnji odmor kako biste riješili neki svoj predmet, pa da biste izvadili neku dozvolu morate uzeti godišnji odmor. Znači dobar dio slobodnoga, a često i radnog vremena, hrvatski građani provedu u redovima za potvrde, za dokumente, za dozvole, za uvjerenja. Ako zatražite jedan dokument ili dozvolu za tu teško ostvarivu misiju trebaju vam 2, 3 ili deseci drugih potvrda, dozvola, uvjerenja, izvadaka. Znači vi tražite jedan dokument i onda vas pošalju da uzmete još tri dokumenta kako bi dobili taj dokument. Ne treba vama taj dokument, nego treba administraciji, birokraciji taj dokument ali vi ste ti koji morate izvršavati poslove birokracije. Za svaki od tih papira kao što sam rekao malo prije čekate satima u redu. Nekad morate čekati na papire, prvo satima čekate da biste predali molbu da vam izdaju papire onda danima čekate da vam izdaju taj papir. I kada umorni i nervozni skupite desetak papira kako biste dobili jedan uvijek vam nedostaje jedan pečat ili neki potpis i uvijek vas vrate na neki drugi šalter i to vam se čini kao u Kafki, to je sizifov posao. I što vas slijedi? Ponovno trebate stati u red. I tako čitav život stojite u redovima. 247 tisuća činovnika birokrata smislilo je kako svim građanima zagorčati život pa i sami sebi kada oni trebaju čekati neki papir u redu, kako sebe opravdati i kako želite li papir odmah to naplatiti. Vi znate da, ne samo u Hrvatskoj, u mnogim drugim državama najveća korupcija je upravo u tim birokratskim redovima. Ispod stola se treba platiti, naročito prije kada nisu bili sređeni papiri, kada nisu bile sređene gruntovnice da biste dobili nekakav izvadak trebate to požuriti a zna se kako postoje meštri koji to požuruju, od odvjetnika do službenika. Mnogi su na tome stekli bogatstva koja bi im, jasno to smo u drugim raspravama govorili treba oduzeti. Birokracija je tu dakle da građanima podmeće nogu umjesto da im stoj na usluzi. I kada na posljetku možete stajati u redovima za razne potvrde, dozvole, uvjerenja i dokumente, u koje vrijeme to možete činiti, od 10 do 12 ili u najboljem slučaju od 9 do 13 ili 14 sati. Imate li sreću da ste zaposleni da biste izvadili osobnu iskaznicu, putovnicu, građevinsku dozvolu, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju trebate uzeti dan ili više dana godišnjeg odmora. mora građanin tumatrati od šaltera do šaltera? Zašto za gotovo sve dokumente trebamo izvod iz knjige rođenih usprkos tome što imamo osobnu iskaznicu? Zašto za gotovo sve dokumente moram vaditi domovnicu ako bez nje ne možemo dobiti osobnu iskaznicu a osobnu iskaznicu smo već izvadili? Za jedan dokument treba izvaditi tri druga, ali zapravo oni ne trebaju nama kao što je već rekoh malo prije trebaju činovniku, trebaju birokratskom aparatu. A ti činovnici kada vi skupljate te papire pitam se što oni rade, često ste, imate ono naljepnicu vraćam se odmah ili vidite da piju kavu ili manikiraju nokte. Taj labirint od papira birokaracija je izgradila kako bi bila samoj sebi svrha. I ako je samoj sebi svrha onda je građanima neprijatelj. Zašto moramo po ne znam koliko puta u životu vaditi potvrdu da smo rođeni? Zašto moramo svaki puta donositi papire izvadak iz knjige rođenih? Mislim to nikada nitko mi nije objasnio jer tako piše kaže u zakonima. Zašto ne možete izvaditi domovnicu u Zagrebu ako ste rođeni u Kaštel Gomilici ili u međimurskom Poturnu? Zašto morate osobno potegnuti 100, 200 ili 400 km? I za gotovo sve potvrde morate platiti taksu. No usporedi li se sa izgubljenim vremenom cijena takse ustvari najjeftinija. Već smo nekoliko puta slušali, gledali euforične happeninge o revolucionarnim reformama javne uprave i lokalne samouprave pod nazivom sve na jednom mjestu. Bile su to prijevare nad prijevarama. Na jednom mjestu je jedino stalno birokracija, sve na jednom mjestu, znači birokracija na tom jednom mjestu uvijek i zauvijek protiv građana. Ili je sve na jednom mjestu dobivala samo elita. U informatičko vrijeme Hrvatska se i dalje guši u papirima. I što ih je više birokracija je moćnija a građani jadniji. Znadete li koliko država troši za slanje pisama samoj sebi? 50 milijuna kuna. 50 milijuna kuna koje bismo mogli utrošiti, dati građanima sada u ovom, ovoj kataklizmi da da im nabavimo sve što im je potrebno. Mi potrošimo samo zato što šaljemo jedan papir iz jedne sobe u drugu sobu. To treba biti preko pošte s pečatom, potpisom. Ponašamo se kao pijani milijunaši, istodobno stežemo remen onima koji će od stezanja već svisnuti. I tako iz 19. stoljeća trebao bi nas izbaviti Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi kojim bi se trebala inaugurirati država bez papira i e-građani, konačno. Konačno ali upozoriti ću, ovdje s moje desne strane je sjedila gospođa ministrica Mrak-Taritaš koja je isto tako najavljivala da će se od nove godine, ne ove iduće nego one prošle moći za jedan dan dobiti građevinska dozvola, odnosno ne bukvalno jedan dan, 30 dana kada stavite papire i kada donesete sve papire odmah dobijete građevinsku dozvolu, pitajte ljude šta je sa građevinskim dozvolama. Tada sam upozorio gospođu ministricu da vjerujem u njezine dobre namjere i njezinu stručnost ali da postoji jedna stvar na koju je upozorio bivši prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić koji je rekao izgubili smo rat protiv birokracije, da će birokracija koštati tog njenog plana i bio sam u pravu, nažalost. Građani i tvrtke ogorčeni su na brzinu, točnije interesnu puževu sporost te na način rada javne uprave koja bi primjenom ovog zakona konačno trebala biti na usluzi građanima. Na koji način? Sustavom središnjeg državnog portala kao jedinstvenim upravnim mjestom u virtualnom svijetu te identifikacijskim i tu riječ koju ću sada izgovoriti, ne znam da li ju je ministar izgovorio jer je brzo čitao pa nisam, je autentifikacijskim sustavom. Toga nema u hrvatskom rječniku, ne možete ga nigdje naći ali imamo ga u hrvatskome zakonu pa je on protiv hrvatskog jezika, jezika, znači a može se pojasniti opisno i bilo bi puno pametnije da je opisno jer ne trebamo za sve imati jednu riječ. Do sada nije postojala obveza povezivanja javnih registara u Republici Hrvatskoj te zato ne postoje pretpostavke za izgradnju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Zato su naravno građani sami morali ishoditi dokumente od javnopravnih tijela i osobno prenositi dokumente od šaltera do šaltera, od sobe do sobe, od zgrade do zgrade, od grada do grada. Sve su to činili građani uprkos vojsci birokrata. Ovaj zakon stvoriti će, barem na papiru, sada je na papiru a želimo ga se riješiti državnu upravu bez papira. Građani više neće trebati kada traže neki dokument ili dozvolu donositi bezbroj papira. Na jednom će mjestu često samo jednim klikom na računalu ostvariti svoja prava. To je revolucija. To je revolucija, evo kaže već gospodin da, iz HDZ-a da nećemo to moći ostvariti. Kako bi se ovaj zakon realno mogao primjenjivati? Kada bi se mogao? Kažu u Ministarstvu uprave dvije godine od njegova usvajanja. Što za te dvije godine treba učiniti a da bi uistinu jednim klikom na računalu mogli dobiti traženi dokument, naravno ne sve dokumente. Za neke dokumente treba platiti taksu i trebat će doći u ured, ali za većinu dokumenata. Primjerice izvod iz knjige rođenih, katastarski izvadak ili potvrdu o nekažnjavanju treba institucije državne uprave, te regionalne i lokalne samouprave povezati u jedinstven sustav što nam se sada čini kao nemoguća misija. I u ovoj ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona stoji nula kuna, a ta je nula laž i to velika laž. Treba novca za provedbu Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što treba najširi sloj građanstva podučiti kako umjesto stajanja u redu za minutu dobiti dozvolu, potvrdu ili neki dokument. I za to, za edukaciju nije potrebno nula kuna, nego treba puno kuna, ali to je opet malo na odnos koliko sada trošimo na gubljenje vremena u šalterima. Hrvatski laburisti – Stranka rada podržavaju ovaj zakon u prvom čitanju. Sudjelovat ćemo i dalje u javnoj raspravi i dati neke konkretne zamjerke samome zakonu. I još jedan puta ponavljam da ministarstvo treba učiniti sve i mi kao Sabor i kao Vlada da ovaj izuzetno dobar naum, ovaj rekao bih revolucionarni zakon saživi i to kamoli sreće za dvije godine i da ga počnemo primjenjivati u praksi. Građani Republike Hrvatske će itekako znati to nagraditi. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, ja bih vama i svima nama postavio jedno pitanje tko je zaustavio OIB? Jer ako pogledate Zakon o OIB-u, ako pogledate njegovo obrazloženje, ako vidite što se s njim trebalo postići onda je ovo samo mali djelić toga. Dakle, efikasan OIB je podrazumijevao informatičku povezanost svih organa državne uprave i središnji registar sa točno potpisanim protokolom koji je potpisao ministar uprave kako se podaci mogu razmjenjivati i koristiti između državne državne uprave. Ne može svatko po svačijim podacima kopati. Dakle, to je ključno pitanje. a da to potkrijepim sa nečim bilo bi dobro vidjeti u trenutku kad se OIB počeo implementirati što je otkrio samo recimo između dvije bitne stvari kolika je razlika između onoga što je upisano u maticu i kolika je razlika bila onoga što je evidentirano u MUP-u, a ti podaci bi morali biti praktički kao da si na paus stavio nacrt, svaka crtica se mora poklapati. Negdje oko 400 000 ljudi nije bilo evidentirano. Dakle, ako smo to napravili što je trebalo napraviti još? Ako je ministar uprave potpisao tada protokol o razmjeni podataka to je vrlo bitno, jer ne može baš svatko doći na svačiji podatak i koristit ga. Ali ako imate središnji registar sa potpisom i protokolom onaj tko treba određene podatke točno se zna kako može doći do njih. Zašto se sad radi sve skupa? Kome je u interesu da konačno OIB ne profunkcionira i da se ne vidi krvna slika i da se konačno skinu i lažne moralne veličine i sve ostalo u Hrvatskoj. Taj OIB je u onom trenutku kad su mnogi shvatili što donosi i ja osobno tada kao ministar doživjeli silne neugodnosti jer očigledno nekome ne paše, a i danas nekome ne paše da taj OIB profunkcionira. Središnji registar koji treba biti u Poreznoj upravi je srce ove cijele priče o kojoj mi govorimo, a ključ za sve je informatička povezanost svih organa uprave, onda možemo govoriti i o pravednoj socijalnoj politici i o niz drugih davanja. I dok mi to sami sebi ne priznamo, …/Upadica Batinić: Vrijeme./… … dok dozvolimo da svaki državni ured radi malog boga od sebe imat ćemo ovakvu situaciju kakvu imamo. OIB je alat koji je to sve skupa trebao srušiti. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Šuker, upravo ste rekli sad u predzadnjoj rečenici, imali ste velikih neugodnosti koliko se sjećam i u vlastitim redovima kada ste inzistirali na OIB-u. OIB mnogima smeta, slažem se sa vama, upravo zbog toga što kao što vi rekoste to je krvna slika se vidi kad se vidi OIB, vidi se krvna slika svih nas naročito smeta onima koji ne žele da se imovinska slika vidi u tome. tko je zaustavio OIB? Oni koji mogu zaustaviti. Reuters ne mogu, ali mogu OIB zaustaviti. Ne želi se u Hrvatskoj znati da građani, ne želi se da građani znaju previše, da građani mogu doći do onih podataka do kojih misli elita ili dio elite ne smije. To pitanje nadam se da će ministar uprave gospodin Bauk odgovoriti zbog čega OIB nije u punoj funkciji. Drugo što ste govorili, točno. Bez informatičke povezanosti nema ništa, neće se ništa dogoditi. Bez toga da se primjenjuje OIB neće se ništa dogoditi, ali hajmo imati povjerenja u to da će stvarno zaživjeti ovaj zakon, da će se u roku od dvije godine steći sve pretpostavke nam je pomoćnik ministra rekao da su dvije godine za to ako sva tijela državne uprave, lokalne samouprave surađuju. Ali ako ćemo dopustiti da svaki pod navodnicima lokalni šerif, da svaki šerif u ministarstvu odlučuje o tome jel' on hoće. Jer gospodin Pavić nam je rekao, e mi ne možemo natjerati da ministarstvo, ne znam policije ili ministarstvo ne znam nešto da ili nešto Pa možemo mi u Saboru natjerati, mi u Saboru možemo to natjerati sa zakonima, sa odredbama. Zato trebamo o tome razgovarati. Mislim vjerujem u dobre namjere i vjerujem da smo toliko zreli da ćemo to podržati i da ćemo inzistirati da to saživi.

samo jedna misao. Dakle, mislim da primjenom ovog zakona ne samo da će se proračun oštetiti, da će primjena ovog zakona koštati, nego čak mislim da se tu mogu ostvariti znatne uštede. Ovaj zakon je po svojoj svrsi ili po svojoj prirodi zapravo priprema za mnoge reforme. Uzmite samo primjer … /Govornik se ne razumije./… ili otvorenih kodova gdje zapravo možete uštedjeti znatna sredstva. A što se tiče vaše primjedbe vezano za rad državne uprave, ja bih ovako rekao, da u našem sustavu državne uprave i jedinicama lokalne samouprave postoji veliki ili najveći broj vrlo vrijednih i marljivih ljudi koji rade u sklopu i okvirima zakona koji su doneseni u ovom Saboru. Dakle, ako oni traže određene dokumente onda ih traže u skladu sa zakonima. Svojevremeno kao student sam se javio na natječaj za studentski dom i pisalo je u natječaju da moram donijeti 2 slike u boji kao za osobnu kartu. Kad sam donio 2 crno-bijele slike službenica naravno to nije htjela prihvatiti. Ja sam je pitao zašto, kaže jer nije po uvjetima natječaja. Ja sam joj pokazao osobnu kartu na kojoj su bile crno-bijele slike jer su tad bile dozvoljene. Želim reći da taj službenik nije kriv zbog onoga što je propisano, dakle radi svoj posao, a ovaj zakon je zapravo prilika da mnogi, da se zapravo taj teret nitko ne brani birokraciju ali da se taj teret sa službenika prije svega stavi na organizaciju posla i na ono što se može uz današnju tehnologiju, a moramo priznati da je tehnologija daleko otišla od mnogih sustava kojima se mi služimo i da na taj način možemo biti brzi i učinkoviti a da službenici mogu obaviti svoj posao. Hvala.

Kada bi se svi činovnici i svi birokrati držali zakona onda bi ova Hrvatska država izgledala sasvim drukčije. Ne slažem se s vama, s tim da se slažem s vama da ima vrijednih, poštenih, dobrih činovnika i da su zakoni zakomplicirali život građanima i s tim se isto tako slažem. Međutim, državna uprava i lokalna samouprava vi ste dobro, svjedoci ste ovih dana što sve čine kako bi onemogućili investiranje u Hrvatsku. Svi ti, ja govorim o čitavom aparatu, morate znati da svijetom birokracija vlada i krupni kapital. Nažalost! A ne vladaju dobri činovnici. A zato krivicu snosi kad je u pitanju hrvatske prilike hrvatske vlasti bez obzira koja stranka na vlasti koje omogućuju birokratima da se ne pridržavaju zakona. Ja tvrdim da se većina, ovo su sitnice koje ste vi pitali, crno-bijela fotografija ili fotografija u boji. Imate problema kad probajte izvaditi neki dokument, probajte pitati na šalteru da vam pojasne, probajte komunicirati sa šalterskim službenicima. U 90% slučajeva sam naišao na vrlo loše ponašanje službenika i nemam ta iskustva koja vi imate iskustva. I mislim da za to nisu krivi ti službenici nego oni koji im to dopuštaju. Previše je u Hrvatskoj nezaposlenih ljudi koji čekaju na posao i koji bi itekako dobro radili svoj posao. Nemojmo zapadati u demagogiju i sad govoriti, mada je tu bilo prilike prije je bilo pohvala na račun onih koji sada rade dobro u poplavama, ali da su svi u birokraciji dobri to se ne mogu složiti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić govorili ste o birokracijskom okruženju, o teškoćama, naravno i frustracijama s kojima se građani susreću u u tim aktivnostima, ali često puta se i sa drugim teškoćama. Mnogi i kolabiraju čekajući u tim redovima o kojima ste govorili pa ako tamo zvizne još u onaj beton dolje evo troška i nevolje naravno za onoga koji takvu ozljedu dobije. Evo kolega Boro Boro potvrđuje jer je vjerojatno se i sam susretao. Ali ima još jedan momenat koji itekako, a često puta se zaboravlja, a to je onaj materijalni materijalni dio. Ja ću vam reći jedan momenat iz mog okruženja. Prije u 6. mjesecu prošle godine odlukom ministra pravosuđa se ukida gruntovnica u Đurđevcu ukida gruntovnica u Đurđevcu a prije tri mjeseca je bio donio odluku da se kao osniva kao poseban zemljišno-knjižni odjel. I sad svaka čast ovoj E-informatičkim mogućnostima ali za dokument pravi, za građevinsku dozvolu, za ostale tome građaninu je potreban dokumenat koji on mora ishodovati u gruntovnici u Koprivnici. I sad on mora 45 km taj dan i još mora platiti upravnu pristojbu i sve to što je potrebno i sad on mora 45 km u jednom smjeru, 45 km natrag platiti autobusnu kartu i platiti tu pristojbu. To košta 200 kuna i još mora naći nekoga tko će mu hraniti kravu taj dan. Znači, evo troška i nevolje. Daj Bože da ovaj model zaživi, da se to sa jednim klikom ali za 2 godine dok se riješi ma tih pola neće biti koji krave drže, nitijednog neće biti, a da bi gradili nešto još gore, nema šanse. Evo, u tome je problem isto tako. I to treba naglasiti. Hvala. Odgovor, kolega Vukšić. u javnim službama, znači na svim šalterima, to je frapantno. Kad dođete recimo za bilo koji papir čekate, pogledate redove u općinama, na policiji, kad vadite bilo koju potvrdu, kad idete za osobnu kartu, kad idete za putovnicu, koji su to redovi i kojom se to brzinom radi, na koji način ljudi tamo satima čekaju. I pitao me jedan prijatelj koji nije iz Hrvatske kad sam išao u jedan takav red veli dobro pa jel' netko radi u Hrvatskoj osim ovih ljudi na šalteru? Svi ti ljudi, pa nisu svi ti ljudi nezaposleni. Znači to se sate i sate gubi na čekanje. To je najskuplje. A onda slažem se s vama da je skupo putovati 40 km u jednom pravcu, 40 u drugom pravcu i da treba još platiti takse, a za svaki papir trebate nešto platiti i da jednostavno ono što sam govorio u svojoj raspravi građanima smo učinili mukom vađenje bilo kakvog papira. A kažem da je neshvatljivo da vi svaki puta morate za neki dokument vaditi potvrdu da ste rođeni. Valjda bi to trebali jedanput u životu, donijeti tu potvrdu a imate osobnu iskaznicu. Ja kažem, ali imam osobno iskaznicu, bez toga nisam mogao dobiti osobnu iskaznicu, kažu takav je zakon. Ja se slažem. Pa ukinimo te zakone. Ja se sjećam, bivši premijer, ono što ja volim reći koji gleda na svijet, ima rešetkasti pogled, on je s onim škarama se slikao, rezat će to sve. Šta su odrezali? Odrezali su jedino narod od vlasti. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Vukšić, slažem se sa velikom većinom vaše rasprave. Htjela bih replicirati samo na onaj dio na kraju kada ste spomenuli da će dosta sredstava biti potrebno kako bi se educirali građani. Ja u tom dijelu ne bih niti precjenjivala potrebu za tim sredstvima, niti podcjenjivala zapravo ono što građani već sada znaju. Da li u svojim privatnim životima oni koriste takve velike sustave, primjerice Internet bankarstvo, to čini svatko od nas, oni su dakle upoznati s načinom kakve te stvari funkcioniraju, a i u poslovima s državom velika većina njih to već zapravo već isprobala. Mi drugu godinu sada provodimo E-upise u srednje škole, dakle to je veliki, da tako kažem talon populacije već pokriven, upisuje se već godinama u fakultete isključivo kroz elektroničke prijave, dakle kroz jedan zapravo vrlo sličan sustav kakav će biti i ovaj kroz sustav E-građani. Dakle, da trebat će napraviti određene informativne kampanje ali mislim da ne treba precjenjivati potrebu za samom edukaciju, odnosno podcjenjivati ono što zapravo ljudi već znaju. Na koncu konca i sama aplikativna rješenja su po svojoj prirodi onako korisnički, korisnički jednostavna i prilagođena ljudima i za to doista nije potrebno nikakva viša specifična informatička znanja. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Vukšić. ovo što ste vi sad govorili, krećete se vjerojatno u društvu onih koji to sve znaju. Sad zamislite najteže će biti, slažem se s vama, nisam ja tu mislio da će tu sad trebati stotine milijuna, ali trebat će educirati ljude. Prije svega nisu svi informatički pismeni, druga stvar je bit će najteže najsiromašnijima koji neće imati ta sredstva da uopće, da mogu doći do prilike da klikom, jednim klikom dobiju nešto. Naravno Naravno oni će i dalje morati se služiti onim konvencionalnim načinima dobivanja svojih potvrda, ali trebate educirati jer kad govorite da ljudi znaju, sjetite se samo mladih ljudi, a time to znate tisuću puta bolje od mene, jer vam je to struka, kad govorimo o tome koliko mladi ljudi znaju. A uvijek smo se busali u prsa da smo zemlja znanja i da naša djeca znaju daleko više nego što znaju drugi, a sad smo se suočili sa stvarnošću i vidjeli smo da su to zapravo čiste tlapnje. Mi ćemo trebati utrošiti sredstva za edukaciju i trebat ćemo utrošiti sredstva za spajanje u jedinstveni sustav. I za to trebamo predvidjeti nekakva sredstva u budžetu. Ako to ne predviđamo u budžetu, ako nećemo za iduću godinu imati u budžetu te stavke to znači da ne mislimo ozbiljno. To ćemo vidjeti već znači krajem ove godine, za iduću godinu. Znači da se to neće ostvarit. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vukšić, u puno ste ovdje toga izrekli u ime kluba, ali nekoliko stvari mi je ostalo ovako, baš je odzvonilo sabornicom. Primjerice, rekli ste 0 kuna je laž, da će provedba ovog zakona koštati 0 kuna. Ma nije, 0 kuna, evo već ste čuli ovdje da nije to sigurno laž, već ste čuli da naši sugrađani jesu značajno educirani i da se znaju koristiti informatičkim sustavima a naša je zadaća da im stvorimo alate koji će im biti jednostavno dostupni. Kada govorimo o tome što bi bila laž, vi ste ovdje spominjali da bi bilo dobro sav taj novac koji danas plaćamo na pristojbe, na putovanja da dođemo do određenih potvrda, uputiti ka stradalim područjima Republike Hrvatske, istočnoj Slavoniji koja je sada stradala. Ali pri tome zaboravljate reći da je zapravo licemjerno i da je 0 kuna kuna laž, ono što ste i vi i vaša stranka Hrvatski laburisti stranka rada izrekli prije nekoliko dana u najvećem trenutku tragedije, u trenutku pucanja nasipa, da ćete se odreći sredstava za kampanju. A upravo vaša kampanja košta najviše od svih kampanja za EU izbore ovdje u Hrvatskoj, gotovo 1 200 000 kuna, to su službeni kuna, to su službeni pokazatelji. I kada ste vi govorili ovdje za vašom govornicom, građanima sa druge strane licemjerno tvrdite da je vaša kampanja stala i da više niste u medijskim nastupima, a vaše kandidatkinje i kandidati na plaćenim radio i TV emisijama iznose program za Europsku uniju. dostojni i budimo dosljedni, budimo uistinu onako kako kažete savjesti čiste pa vidimo što je stvarna laž. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. uvažena kolegice Posavec Krivec, da 0 kuna je laž, a i ovo što ste sada izrekli isto tako laž. I počeli ste tući ispod pojasa pa moram vam odgovoriti na isti način. Sve ovo što se događa na televiziji, vi dobro znate kad se, kad uplaćujete kad želite uplaćivati uplaćivati reklame morate platiti, unaprijed trebate platiti. Znači ovo što se vrti plaćeno je davno prije. Mi smo 50 tisuća kuna, sad moram govoriti ono što jeste, uplatili za stradale, ono što smo mislili ovaj tjedan utrošiti, odrekli smo se toga, povukli smo se sa ulica i nismo više u kampanji. To što ste sada izrekli, na koji način je, Hrvatski laburisti potrošili novac, jedina smo stranka koja to radi na transparentan način i prijavljuje svaku jabuku dok ostale stranke to ne čini. I mnogi letke koje dijele, mnoge štampane materijale ne prijavljuju. Mi prijavljujemo svaku lipu i svaki puta smo ocjenjeni od svih revizija da besprijekorno poslujemo. Prema tome, ako jest nešto licemjerno, licemjerno je vama stavljati Hrvatskim laburistima na dušu da se razbacuju sa novcem, jer dobro je poznato koliko imamo novca mi koliko novca imate vi. Prema tome, a da je, vratit ću se na meritum stvari, a to je ova provedba ovog zakona neće koštati 0 kuna. Druga stvar je što će građani uštedjeti, ali to nema veza sa provedbom ovog zakona jer neće financirati građani, hoće porezom na kraju, ali onda treba staviti ovdje koliko košta. 0 kuna samo znači, nećemo provesti ovaj zakon, ništa drugo. Hvala. Za riječ se javio ministar Arsen Bauk. Izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Evo, samo kratko. Dakle, prvo što se tiče plastičnog prikazivanja zakona, ja sam ovo shvatio kao veliku pohvalu rada odbora i u mojih 4 godine zastupničke, 2,5 godine ministarske karijere još nitko nije ovakvu pohvalu o radu odbora izrekao i meni je žao što su samo dva odbora raspravljala o ovom zakonu jer on se može protegnuti na djelokrug većeg broja odbora u Hrvatskom saboru, ali to možda kada bude drugo čitanje, bude bolje. Što se tiče, u jednom trenutku ste izrekli broj od 247 tisuća birokrata, dakle 247 tisuća državnih i javnih službenika su uključeni i vojnici i policajci i liječnici i profesori i sveučilišni profesori, itd., itd. Inače broj ljudi u državnoj upravi, kada se odbiju svi oni koji su u nekakvim odorama je manji nego ukupan broj zaposlenih u 2 najveće zagrebačke bolnice, dakle negdje 10-ak tisuća u svim, tu negdje, da, u svim ministarstvima bez policije, vojske, carine, porezna, dakle oni koji su recimo to tako, ovo što bi se moglo u jednom dosta širem i malo drugačijem tumačenju nazvati ovako kako ste vi rekli. Što se tiče domovnice i izvoda iz matice rođenih, on se sada može dobiti u bilo kojem mjestu, dakle preduvjet je bio spajanje baza, to smo napravili, još temeljem odluke prošle Vlade iz 2009. godine, proveli smo je do kraja i u ovome trenutku se može i izvod iz matice rođenih i domovnica dakle dobiti u bilo kojem dijelu, neovisno o tome. I na kraju krajeva i za ove izbore i za sve druge izbore i referendume se možete u bilo kojem uredu koji vodi popis birača prijaviti da želite glasati na drugom mjestu, prije ste morali otići u vaš, gdje ste registrirani, prema tome tu se nekakve ipak i to je čak moguće bez papira, dakle skenirani zahtjev kojeg se može izvaditi s interneta i skenirana osobna iskaznica je dovoljna da službenici provedu upisivanje. Dakle, već se nešto po tom pitanju radi. Što se tiče replike koju je rekao gospodin Šuker, dakle, OIB je temelj ovoga, bez OIB-a nema ništa tu. Dakle, mi, temelj i mi, recimo, evo ja ću iznijeti jedan podatak za provođenje, ažuriranje izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i za izvješće pučkog pravobranitelja, svake godine se daje izvješće o broju pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u državnoj upravi. Kako smo uspjeli registar birača svesti, dakle u jednu bazu kojoj je temelj OIB, je, je, temelj je OIB, a svaki birač ima zapisanu nacionalnost zbog provedbe zbog provedbe izbora, manjinskih i ovih u posebnoj izbornoj jedinici. I s druge strane imamo registar zaposlenih u javnom sektoru gdje je također OIB podatak, mi jednostavnim uparivanjem ta dva sustava možemo dobiti podatak o tome koliko je pripadnika pojedine manjine zaposleno u bilo kojem tijelu državne uprave. Na moje izravno pitanje Agenciji za zaštitu osobnih podataka možemo li koristiti podatak iz registra birača da ga prebacimo u ovaj drugi registar, rekli su "ne možete" jer nisu skupljani podaci po Zakonu o zaštiti osobnih podataka na isti način, prema tome, teoretski je moguće da u 2 registra da u 2 registra koje vodi država za istu osobu budu 2 različita podatka. Što smo mi napravili? Jednostavno smo statistički, dakle, pogledali broj, da li podataka jer nismo mogli još uvijek prenijeti podatke iz jednog registra u drugi i sada to pokušavamo to pokušavamo riješiti. Naravno, svakodnevno se susrećemo sa slučajevima da jedno državno tijelo ne da podatke drugom državnom tijelu. U Zakonu o poreznoj upravi čini mi se da je stavljeno obaveza da se dakle ti podaci razmjenjuju i tu je stanje poboljšano, nije još onako kako bi trebalo biti, vjerujem da ima još posla da da se to popravi, ali činjenica je dakle da OIB kao nešto što se uči, prije dok sam ja išao u školu, učilo se u 1. srednje, a to je primarni ključ baze podataka, a sad se vjerojatno uči, nadam se, u osnovnoj školi, dakle OIB je OIB je taj jedinstveni identifikator koji je u svim državnim bazama jednaki za sve ako se radi o istoj osobi, prema tome u tom smislu je OIB sustav, barem u ovom dijelu zaživio, a naravno još ima prilike da se to i popravi. Hvala. Hvala ministre. Imamo dvije replike. Branko Vukšić, izvolite. Ovo je bila pohvala i ministarstvu, kada sam govorio, to je bila pohvala ministarstvu, prema tome pohvalu treba izreći kada mislite da je nešto dobro, treba javno izreći pohvalu. Ovo 267 tisuća je lapsus, tako da, znam da je 247 tisuća, nema onih koji rade na šalterima, koji su ono klasično, u klasičnom smislu birokrati. Pomaci su vidljivi, ali težimo vjerojatno, upravo sam rekao da ovaj zakon obećava, da ovaj zakon ako će se provesti da će i konačno građani odahnuti i da će građani biti zadovoljni i da će znati nagraditi to što se danas čini, te napore. Pa čak smo mi na odboru govorili da možda i rokove skratite, da prvi puta govorimo da nam je žao što nije po hitnom postupku i to se na odboru čulo, ali smo rekli, ali dobro, nemojmo biti previše euforični, ajmo dati svim službama pripreme, svim ministarstvima, povezivanje, itd. Prema tome, apsolutna podrška ovome što radite, samo smo skeptični zbog toga što znamo da bi se vam moglo …, ne zbog toga što vi ne biste htjeli, nego zbog toga što nema novaca, a druga stvar je, ipak je birokracija vrlo jaka. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. ustvari na jedan satirični način opisuje ovo što vi govorite, birokracija i kako se ustvari ono što se kaže, birokracija opire promjenama, neovisno o tome kako koja politička opcija, dakle, oni gore se mijenjaju, a uvijek ostane netko tko je stalno, tko je nekakva konstanta u svakom državnom tijelu. Da, svjesni smo toga da tu mogu biti određene, kako se to … nekada govorilo subjektivne, ne objektivne, nego subjektivne slabosti u provedbi i na nama je da obzirom da to znamo da smo toga svjesni da što manje toga bude i da to da to spriječimo. I drugo, što se tiče roka, pa da, dakle to kada stavimo dvije godine odnosno piše u roku od dvije godine, to ne znači da se to može napraviti za 4 mjeseca, vjerojatno objektivno ne može, a ono što se bude moglo napraviti prije napravit će se prije. Čini mi se da će već sljedeći mjesec biti da se dobije elektronički zapis izvoda iz Matične knjige rođenih sa web-a. Još imam dvije stvari koje sam zaboravio reći na vaše osnovno izlaganje, jedno je u zakonu piše da neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a ne da će koštati nula kuna što znači da će od … što se sada troši na nešto drugo će biti potrošeno na provedbu ovog zakona. A što se tiče riječi autentifikacija ja sam stavio u Google i pogledao točno što to znači. dakle postoji u informatičkom rječniku ta riječ prema tome to je stručni izraz koji je dobro da uđe u zakon, ali evo ukoliko bude drugačiji lingvistički izričaj moguć onda ćemo to popraviti do drugog čitanja. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Ivan Šuker. Izvolite. ono što nitko ne želi što smo mi koji smo taj sustav stvarali i mislili. Dakle sa središnjim registrom preko kojega se vrši svaka razmjena ovih podataka, ne može se dogoditi ova birokratska prepreka o kojoj ste vi sada rekli. vi ste rekli samo o jednom segmentu, takvih birokratskih prepreka danas u Hrvatskoj hrvatski poduzetnici i građani imaju na tisuće. Dakle zato je trebao biti središnji registar, vi kao ministar uprave ste trebali promijeniti određene zakone oko te razmjene podataka i onaj tko treba podatak taj podatak ide preko središnjeg registra, to nije u ovom zakonu, ide preko središnjeg registra po točno propisanom protokolu iz razloga da se ne može dogoditi zlouporaba niti jednog podatka. Dakle onaj tko ga treba dobije ga za ono što treba upravno napraviti i provesti. I to je bio smisao cijele priče. I veći dio praktički uprave je bio povezan. Ono što je rak-rana ja ne znam uopće u kojoj je to danas fazi to je gruntovnica. Dakle ja ću ovdje radi hrvatske javnosti reći da u trenutku kada smo krenuli da izdavanjem OIB-a nama je podloga bio bivši JMBG jel to je bio jedini osnov da se to napravi kvalitetno. Što smo tada utvrdili? Da u gruntovnici samo 5% vlasnika nekretnina u RH zavedeno putem JMBG-a koji u tom trenutku nije bio već 7 godina na snazi. snazi. To je činjenica, to je istina. Ono što sam rekao … podataka između MUP-a i matičnih ureda je takva da je 450 tisuća ljudi mlađih od 16 godina koji u MUP-u nisu trebali nekakve podatke i bili su evidentirani da su rođeni ali u MUP-u nisu bili evidentirani jel nisu podnesli nikakav zahtjev. Dakle i mogu sada nabrajati, a imate u Ministarstvu financija jedan uradak od 20 stranica koji je to definirao. I nije mi jasno zašto ne idemo prema tom središnjem registru da konačno završimo tu traumu sa činjenicom da gruntovnica nažalost još nekoliko godina neće biti u tome. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Da, dakle ne znam za druge ali meni je potpuno jasno ovo što ste rekli dakle što ste mislili kada je OIB

spol tako je i mjesto upisa čini mi se također ali je on inženjerski ili matematički gledano jedno te isto. Dakle to je neki jedinstveni indikator koji vrijedi samo za jednu osobu. Dakle ne postoje dvije osobe sa sa istim OIB-om i ne postoji jedna osoba koja ima dva OIB-a. prema tome to je injektivno preslikavanje jedan na jedan da sada malo prvu godinu faksa da se malo sjetim u tom smislu potpuno mi je jasna namjera i potpuno mi je jasno da se je došlo do ovoga što ste rekli zato što smo znali da se neke evidencije, a kada rade tri službenika, tri evidencije ako svaki radi na svoj način i bitni su mu samo oni podaci koji mu služe za svakodnevni rad onda će doći do toga. Vidio sam negdje vašu izjavu o registru zaposlenih, dakle registar zaposlenih je 2011.na jednu ad hoc akciju stavljeni su svi podaci, bili su svi podaci recimo 4.mjesec 2011.ili 6., međutim kako osoba koja je radila na tom na ažuriranju za ništa nije koristila taj registar, recimo nekakva gospođa ili gospodin u školi, ona nakon tri mjeseca nije stavljala nove podatke i mi smo za tri mjeseca imali stare podatke. podatke. Slažem se. Ono što ipak treba reći da se podaci u registru izmjenjuju kroz infrastrukturu ne kroz registre. Dakle nama je bitno da imamo nešto što možemo povezati dva registra, to je logički gledano OIB i temeljem toga svi podaci … … /Upadica se Da, ali sada je inženjerski pitanje šta je središnji registar sada da ne raspravljamo. Dakle mislim da se potpuno slažemo jedino govorimo drugačijim jezikom zbog različite struke i različitih iskustava i različite nekakve iskustava u radu, prema tome ne bojte se bit će sve uredu u tom smislu. Hvala. **Batinić, Milorad Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a Marija Lugarić. Izvolite. Klub SDP-a će sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog zakona te ga ocjenjujemo jednim od važnih reformskih zakona kojeg ćemo donijeti tijekom ovoga mandata, posebno veseli da se čini da će to možda biti i konsenzusom. Na čemu temeljimo taj stav? jedan od većih ili češćih prigovora naših građana i tvrtki jest sporost državne uprave te svakodnevna frustracija mnogih činjenicom da se puno previše vremena provodi čekajući u redovima pred šalterima neke od državnih ili javnih institucija kako bi tamo izvadili neki dokument s kojim nakon nekih novih redova i nekih novih šaltera dobijaju neki od temeljnih dokumenata kojim primjerice kasnije nekim trećim državnim tijelima dokazuju vlastiti identitet. Primjer problema, odnosno procedure s kojima se suočavaju možda jedan od većih, a gotovo sve obitelji imaju s tim problema je primjer rođenja djeteta. To iskustvo je posebno u većim gradovima mnogima dosta traumatično, a pun je Internet članaka naslova koje sve dokumente morate pribaviti novorođenče sa obaveznim podnaslovom u raljama birokracije te s generalnom boldanom uputom naoružajte se strpljenjem. Pa kako to birokratske ralje izgledaju i koje je to strpljenje potrebno gledano iz konteksta donošenja ovog zakona? Prvo, roditelji trebaju saznati, odnosno znati sve što trebaju učiniti gdje se nalaze institucije u kojima nešto trebaju napraviti, što tamo treba tražiti odnosno ishoditi te na koncu što učiniti sa ishođenim dokumentima. Skraćeno to izgleda ovako. Prije poroda majke je pametno kako bi se kasnije smanjila strka pripremiti dokumente poput vjenčanog lista, rodnog lista i dokaza o državljanstvu, to je pametno i fotokopirati u nekoliko primjeraka jer naravno svugdje morate ostaviti nekakve kopije. Nakon rođenja djeteta u roku od 30 dana oba roditelja trebaju naći nekoga tko će pričuvati tako malo dijete, uzeti godišnji jer se radno vrijeme institucije preklapa sa vašim radnim vremenom te otići u matični ured, upisati dijete u maticu rođenih. Tamo roditelji trebaju priložiti izvadak iz matice vjenčanih ili vjenčani list. I tu napomena. Dakle, taj izvadak iz matice vjenčani ili vjenčani list upravo izdaje taj isti ili neki drugi matični ured u kojem se vi upravo nalazite, te dokaz o hrvatskom državljanstvu poput osobne iskaznice. A usput taj dokaz o državljanstvu ste trebali dati prilikom sklapanja braka, odnosno da biste uopće dobili onaj vjenčani list koji se nalazi u toj istoj sobi kod kojeg tražite ovaj drugi dokument. Slično je i u nekim drugim slučajevima ali dakle ukratko, dakle donijeli ste u matični ured papir kojeg vam je izdao matični ured te još jedan papir temeljem kojeg ste uopće dobili taj prvi papir. Matičar upisuje dijete u maticu rođenih, izdaje roditeljima domovnicu, dijete dobiva OIB. E to je sada pametno odmah i fotokopirati jer će vam ti dokumenti kasnije trebati. Tu ste u najboljem slučaju potrošili kao roditelj minimalno sat vremena i nekoliko desetaka kuna biljega. No to nije sve jer dobivanjem domovnice i rodnog lista u policijskoj postavi u kojoj pripadate morate prijaviti prebivalište djeteta te dobivate djetetov matični broj građana. U policiji za prijavu prebivališta potrebno je priložiti izvornik iz matice rođenih, izvornik domovnice, to su oni dokumenti koje ste upravo izvadili u jednoj drugoj državnoj instituciji, osobne iskaznice roditelja i još jedan obrazac. Napomena je naravno da su matični uredi i policija povezani informacijskim sustavom što pokušavamo riješiti ovim zakonom te papire ne biste niti trebali nositi. Dijete treba prijaviti na osnovno zdravstveno obvezno zdravstveno osiguranje jer prvi pedijatrijski pregled slijedi vrlo brzo a za tu vam prijavu treba neovisno činite li to vi kao roditelj roditelj osobno ili za vas to čini poslodavac kopija rodnog lista, domovnice, prijave prebivališta, OIB-a, JMBG-a djeteta te predočenje zdravstvene iskaznice roditelja preko kojeg će dijete biti osigurano. Dakle, sve ono što smo kod matičara i u policiji izvadili sada treba odnijeti u HZZO plus kopiju iskaznice koju izdaje taj isti HZZO. Da li se vidi uzorak? Naravno da se vidi uzorak. Podosta sati hodanja po gradu, nekoliko desetina kuna biljega a sve što radite je nosite papire od jedne do druge državne institucije i to ne bilo koje da tako kažem vanjske papire nego papire koje je izdala ta ista država. Dakle, država od građana traži da joj nosi papire koje izdaje ta ista država, pomalo bizarno zar ne. Slične, ako ne i gore birokratske horore doživljavaju poduzetnici na temelju istog principa, čekaj državne papire da ih odneseš u neku drugu državnu instituciju kako bi ta državna institucija izdala neki papir koji treba za nešto nekoj trećoj državnoj instituciji. Zašto sam sve ovo navela, pa možda i detaljno? Zato što bi se ovakva praksa da su građani dostavljači papira unutar sustava državne uprave zapravo trebala dokinuti donošenjem, odnosno punom primjenom ovoga zakona. Ovim zakonom se utvrđuje državna informacijska infrastruktura, javni registri, razmjena podataka, sustav identifikacije i autentifikacije, te točke interakcije sa građanima i drugim korisnicima. Vezano uz prethodnu raspravu replikama da, nominalno da stvari funkcioniraju možda bolje nama zakon ne bi niti trebao ali neka iskustva uče da ponekad i protokoli nisu dovoljni nego da je potrebno doslovce napisati zakon i prisiliti neke i institucije i neke ljude na suradnju. Sa svih ovih ali i drugih stručnih pa i tehničkih izraza u samom zakonu krije se zapravo jednostavna priča. Popisati sve baze podataka koje o građanima i drugim subjektima, te baze povezati te omogućiti jednostavno i brzo međusobno korištenje podataka. Konkretno, u onom slučaju prijave djeteta nakon rođenja u policiju ne biste trebali nositi papire koje ste dobili od matičara jer će to policija moći sama vidjeti odnosno imati će autorizaciju na taj dio matica. U nekoj naprednoj primjeni to biste sve mogli primjenom sustava e-građani koji se također uspostavlja ovim zakonom i sami odraditi iz kuće sa svog računala bez ikakvog hodanja i gubljenja vremena. Danas su inače, uglavnom sve baze digitalizirane, ili su elektroničke, postoji već dosta e-usluga koje pruža ili obavlja država, djeca se upisuju u srednju školu i fakultete elektroničkim upisima, uspostavljena je e-građevinska, čuli smo da ima, dakle da još čekamo punu primjenu. E-radna knjižica je dosta zanimljiv slučaj jer je pokazao i osobno sam u tome sudjelovala koliko je zapravo mjeseci potrebno da se dvije državne institucije natjeruju da izmjenjuju podatke i zato treba zakon. Sada je doista nužno sve te baze povezati i poštedjeti sve vremena i novca i državu i ljude da se razumijemo. Kako bi se to postiglo, između ostalog člankom 5. definirana su načela razvitka državne informacije infrastrukture. Upravo dostupnost podataka iz javnih registara, jedinstveno upravljanje, interoperabilnost, skalabilnost i racionalizacija podataka, izdataka su po nama u SDP-u najvažnije načelo. Tu bi gospodine ministre bilo zapravo ne loše dodati pa to predlažemo da se i doda kao načelo za drugo pitanje i načelo multiplatformnosti iako je ono djelomično pokriveno ovim drugim načelima međutim zbog nekih iskustava pušemo na hladno i važno je osigurati da se ne događa primjerice da kao što imamo slučaj sada kod e-porezne da se može koristiti samo iz jednog, jedinog internetskog preglednika u dvije čini mi se ili tri verzije. Zakon dobro definira i temeljne pojmove i tu je posebna pohvala predlagatelju što je ipak našao način tj. formulacije u kojima su definicije navedene ipak razumljivim jezikom ali bez kompromitacije stručnih termina i definicija. Definicije su jasne dozvolite mi to tako reći i meni kao nestručnjakinji u ovom području, a onda je to uvijek dobar princip pisanja zakona. Imamo kao klub SDP-a prijedlog za kojeg bismo voljeli da predlagatelj razmisli do drugog čitanja, naime, logično je i posve očekivano da se ovaj zakon odnosi na tijela državne uprave i druga državna tijela koja su i dodatno jasno popisana i definirana u prijedlogu zakona i na javne službe. Ovaj prijedlog zakona definira javne službe kao javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, ovo je skraćena definicija, nešto je detaljnija u samom zakonu. I mi shvaćamo razloge zašto u ovom trenutku nisu uključena tijela lokalne i regionalne samouprave ali predlažemo da se definicija proširi i onim ustanovama i drugim pravnim osobama koje temeljem posebnim zakonima danih ovlaštenja obavljaju poslove, određene poslove kao javnu ovlast. Pojednostavljeno da se primjena ovog zakona proširi i na sve one kojima je država povjerila da u njeno ime obavljaju neki da tako kažem državni posao. Pritom mislim primjerice na upise u dječje vrtiće koji su osnivači lokalni, plaće su lokalne. Bilo bi zgodno da se mogu provoditi elektronički radi razmjene podataka i da roditelji naprosto to ne moraju hodati okolo. Ili na primjerice HAK koji je nevladina udruga građana koja provodi kao javnu ovlast vozačke ispite, pa da se onda kod izdavanja vozačke dozvole ne moraju nositi potvrda o ispitu. Ima još dosta takvih primjera, ali se nadam da je ovo dovoljno da se zapravo shvati što želimo predložiti. Taj smo princip inače mi već primijenili kroz neke zakone, pa tako visoka učilišta i ona koja su privatna i ona koja su javna trebaju u posebnu bazu upisivati podatke o izdanim diplomama jer je to djelatnost koju oni rade kao javnu ovlast, a to onda omogućava zapravo sustav e-radne knjižice i građani više ne moraju nositi diplome kako bi dobili radnu knjižicu već nakon dosta muka moram priznati dvije institucije, jedna javna, jedna država ili privatna i državna zapravo izmjenjuju podatke. Nadalje, iako je najkraći čini nam se jedan od važnijih i članak 3. koji definira da su javni registri imovina Republike Hrvatske. Iako je to imanentno, mi ne smatramo redudantnim tu odredbu nadopuniti na način da se definira da su ne samo javni registri, nego i podaci u tim javnim registrima registrima imovina Republike Hrvatske. U ovom slučaju možda doista pušemo na hladno, ali za mene osobno i vjerujem za mnoge od vas je bila prilično šokantna spoznaja da su neke od važnih baza podataka kao što su primjerice popis birača u cijelosti ili djelomično kod privatnih pravnih osoba ili da je u nekim slučajevima kao kod primjerice e-matice u školstvu bilo prilično nejasno što je to zapravo država kupila ili plaća privatnoj tvrtci, odnosno što bi se to moglo dogoditi s podacima u slučaju raskida ugovornih odnosa. Primjena ovog zakona u tehničkom i organizacijskom smislu ima dosta da tako kažem pozadinskog posla, ali ima i svoju vidljivu manifestaciju za sve kroz sustav e-građani. Radi se o sustavu koji je dio informacijske infrastrukture i koji zapravo predstavlja centralno mjesto za komunikaciju države s građanima kroz sustav osobnog korisničkog pretinca. Ja sam kolegice i kolege kad sam se pripremala za raspravu o ovom zakonu išla kod pomoćnika vidjeti kako izgleda taj sustav koji još uvijek dok nemamo zakon u razvojnoj tesnoj fazi moram vam reći da iz pozicije građanke izgleda stvarno dobro i obećavajuće. Ne bi bilo loše, gospodine ministre da nam se možda tu prezentira za drugo čitanje. zapravo izgleda kao jedan e-mail pretinac u koji dobijate obavijesti od strane države, ali i portal kroz koji možete zatražiti izdavanje dokumenata ili različite zapravo posle koje imate sa državom obaviti. Dakle, osim što primjenom zakona omogućavamo komunikaciju državnih tijela međusobno omogućavamo na jednom mjestu komunikaciju građana sa različitim tijelima državne uprave. Veseli i da je u planu mobilna aplikacija, te da mi kao građani ćemo uskoro s državom moći komunicirati na isti način na koji smo zapravo već navikli primjerice komunicirati sa bankama gdje ja osobno vjerujem i velika većina vas gotovo sve transakcije i plaćanja računa zapravo radim ne više preko računala nego doslovce preko mobitela. Zakon predviđa i donošenje dviju uredbi koje trebaju propisati tehnička rješenja i dobro je da se s time nije opterećivao zakon što zbog tehničkih specifikacija kojima doista nije mjesto u zakonu, što zbog dobre anticipacije činjenice da se tehnologija brzo mijenja, te da treba osigurati dovoljno brzu primjenu ili prilagodbu tehničkih odredbi. U tom smislu ocjenjujemo da je postojeća razina specifikacije i načela od tehničkih do sigurnosnih, o tome smo nešto manje do sada govorili, ali to je dosta dobro napravljeno u zakonu. Dakle, u zakonu je definirana na optimalnoj razini i ne bi je trebalo širiti. Kako se radi o po našoj ocjeni doista važnom zakonu predlažemo također da se nadopuni članak 19. ovoga Zakona, te da se godišnje izvješće o provedbi zakona dostavljaju osim Vladi i matičnom odboru Hrvatskog sabora za informatizaciju kako bismo pratili implementaciju zakona, zapravo I na samom kraju, mislim ovo je jedan od kraćih zakona o kojima raspravljamo ili smo raspravljali u Hrvatskom saboru. Kompletni zakon uključivo prijelazne i završne odredbe ima samo 23 članka, ali mislim da je doseg i važnost ovog zakona upravo dramatična i obrnuto proporcionalna njegovoj veličini. Gotovo da možemo reći da se radi o malom zakonu za veliku promjenu, veliku promjenu u načinu na koji funkcioniraju državna tijela, način njihovih suodnosa, način na koji se odvijaju poslovni procesi, veliku promjenu u načinu na koji funkcionira zapravo državna administracija, te veliku promjenu na način na koji država funkcionira sa građanima. Sve skupa će posljednje, ali ne i najmanje važno donijeti uštede i državi i građanima, ali i povećati transparentnost, pouzdanost i otvorenost državne uprave. A ja se kao građanka i nadam se da se mi zapravo kao građani nadamo da kada zakon zaživi da više nećemo morati prije negoli se upustimo u avanturu izdavanja osobne iskaznice prvo pomno proučiti Naime, da to postoji na mrežnim stranicama policijske uprave. te da zapravo više nećemo kod tete na šalteru šest čekati dokument kako bismo ga odnijeli nekoj drugoj gospođi na šalter deset niže niz hodnik već da ćemo zapravo samo kroz središnji državni portal naručiti određeni dokument bez hodanja, bez čekanja u redovima i bez gubljenja vremena. Jer nije stvar ni u teti na šalteru šest, ni u teti na šalteru nego je stvar u sustavu koji je možda bio u smislu uprave dobar za 19 st., za 20. je bio već upitan, a za 21. stoljeće svakako nije primjeren. U tom smislu oš jednom naša doista podrška ovom zakonu. Zahvaljujem. Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Goran Beus Richemergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Rekao bih u ime kluba Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata najprije …/Govornik se Konačno smo u prilici razgovarati o jednoj iznimno važnoj temi koja može bez obzira što reče i kolegica Lugarić na prvi pogled po duljini teksta ovoga zakona čini ti se malim zakonskim tekstom ali definitivno može zapravo prouzročiti tektonske poremećaje u cijelom sustavu pa i načinu razmišljanja o državnoj upravi, osobito birokraciji. To je potencijalno jedan od najvažnijih zakona koje ćemo donijeti uopće u ovome mandatu pod uvjetom naravno da postoje kapaciteti i volja u državnoj upravi da se on u potpunosti primjeni. Radi se zapravo o jednom novom koraku u ozbiljenju e-Hrvatske. Tek jednom od koraka koji će omogućiti da se sistematiziraju, drugačije tretiraju i svakako na jednostavniji način koriste brojni podaci iz registara koji postoje. Za neke od njih je čak upitno da li uopće trebaju postojati. Ali, kao što je narav birokracije da bude sama sebi svrha tako je i narav mnogih registara da postoje iz nepoznatih razloga kako bi se producirale zapravo nove procedure i novi postupci. Vrlo je važno što ovaj zakon unosi pojednostavljenje, što unosi reda i odgovornosti za sve one koji su predviđeni da imaju pravo na pristup informacijama, podacima u registrima. On posljedično sužava i prostor korupcije, što je iznimno važno. Jer kad vas netko šeće i svaki put vas vraća sa dodatnom informacijom što ste zaboravili, odnosno što vam nije rečeno onda vam zapravo šalje jasnu poruku da biste trebali učiniti nešto mimo procedure kako bi se procedura ubrzala. Nedavno je pokrenut jedna posebna web stranica, zove se apsurdistan.it na inicijativu jednog poznatog mladog hrvatskog poduzetnika na kojoj stranici zainteresirani građani ostavljaju svoje priloge u kojima zapravo objašnjavaju ili komentiraju postojeću praksu naše birokracije nelogičnih postupaka i svakodnevnih problema u praksi koje imaju i kao građani i kao poduzetnici. Ja bih savjetovao svakom ministru u Hrvatskoj vladi da ode na tu stranicu i malo pročita te komentare, odnosno zapisana iskustva građana. Tamo ima jako mnogo vrlo životnih situacija koje su zapravo besmislene. Nevjerojatno je, što već netko reče, da morate svako malo dokazivati da ste rođeni i da dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Vrhunac apsurda bila je ona situacija koja se ne tiče doduše državne uprave kad su građani stariji od 65 godina da bi ostvarili povlasticu na javni prijevoz svake godine morali donositi potvrdu da su stariji od 65 godina iako još dosad u povijesti čovječanstva nije zabilježeno da je dogodine itko bio mlađi nego ove godine. Nadalje, kroz konkretne primjere vidimo da nešto što smo već ugradili u sustav i što je trebalo profunkcionirati zapravo stoji neiskorišteno i nije zaživjelo, a to je pitanje OIB-a. Jer kako je moguće da recimo kod prijave poreza na prvu nekretninu morate donijeti ispunjeni obrazac, uvjerenje izdano u gruntovnici, dakle odjelu Općinskog suda, o neposjedovanju drugih nekretnina, uvjerenje o prebivalištu koje vam izdaje nadležna policijska uprava i rodni list koji vam izdaje nadležni matični odnosno ured uprave. Čemu onda služi uopće OIB, čemu služi uopće osobna iskaznica? Ako morate posjetiti tri institucije da biste otišli u Poreznu upravu. Ili na primjer, imate slučaj kad se upisuje novorođeno dijete. Dakle, najprije se izvrši upis rođenja, a onda treba izvršiti posebnu prijavu da bi se izdala domovnica iako to radi ista služba ali u dvije različite prostorije. I onda kad izvršite ovo prvo, odete u drugu i onda vam kažu čujte morat ćete doći za dva ili tri dana jer kolega iz one prostorije nije još dostavio spis u našu. Pa kad vi kažete oprostite, a mogu li ja otići po spis i donijeti vama onda vam kažu ne, žao mi je to ide putem protokola, to mora ići kroz urudžbeni zapisnik. Dakle, nikakva veza. Smiješne su naprosto situacije koje u konačnici kao posljedicu imaju i štetu za građane, za državni proračun pa ako hoćete i za mirovinski sustav. Pa nije tako davno bilo prije možda mjesec dana kad je rađena revizija nakon što je utvrđeno da mnogi korisnici mirovina nemaju OIB-e, odnosno nisu ih prijavili. Ne znate što je gore, ili da ih nemaju ili da su ih uopće oni morali prijavljivati, da sustav uopće ne prepoznaje samog sebe ima li netko OIB ili ne. I nakon toga ustanovi se zapravo da izvjestan broj građana, i to veliki broj građana, više nije među živima. Dakle, niti matice nisu spojene da bi se vidjelo da netko više nije živ. Nego onda njihovi nasljednici zlouporabljujući taj zastoj u sustavu još godinama uzimaju njihovu mirovinu. Ja se sjećam jednog slučaja koji je paradigmatičan, svojevremeno je u nomenklaturi zemalja koja je vođena u Ministarstvu unutarnjih poslova pisalo da postoji i Latvija i Letonija. Bio sam u prilici moliti da se izdaju vize državljanima baltičkih zemlja koji su dolazili na jednu međunarodnu konferenciju po dolasku na Zagrebačku zračnu luku. I mi smo uredno dostavili popis da bi se ispostavilo da kolege iz Letonije nisu mogli priječi granicu, jer smo mi napisali očito krivi naziv zemlje. I onda mi je održana lekcija da postoje četiri baltičke zemlje: Litva, Letonija, Latvija i Estonija. U svakome slučaju, klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata pozdravlja svaki napor da se zapravo suprotstavimo prirodi birokracije kakva jest, a to je da bude sama sebi svrha i da što je moguće više komplicira postupke kako bi stvarala dojam o vlastitoj važnosti. Ukoliko Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi nakon drugog čitanja krene u žurnu implementaciju, mi imamo doista šanse popraviti standarde, suziti prostor korumpiranosti, nerada pa i omogućiti građanima da manje troše vrijeme i svoja vlastita sredstva na nešto što se zove birokratske procedure. Da im omogućimo da na jednostavan i brz način ostvaruju, prije svega svoja prava jer ovdje se radi o tome da se olakša način ostvarivanja prava građana. Definitivno procjenjujemo da je dobro što je predlagatelj vrlo ozbiljno proveo prethodnu javnu rasprava sa zainteresiranom javnošću, jer kao što znate materijal sam po sebi vrlo je debeo bez obzira što imamo tek dvadesetak članaka ovog zakona, radi se zapravo o vrlo kvalitetno prijedlogu primjedbi koje su stigle u prethodnoj raspravi i to od vrlo meritornih komentatora. Slijedi naravno priprema ovoga teksta i nakon naše rasprave za drugo čitanje i nadamo se da će doista taj zakon što je moguće prije doći u drugom čitanju ponovno pred ovaj dom i što prije krenuti u implementaciju. Mi ga iz kluba Hrvatske narodne strane liberalnih demokrata pozdravljamo Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Beus, dobro ste identificirali neke točke u radu administracije, kako vi kažete i birokracije, i iznijeli nekoliko primjera. Pa, evo u prilog tome, možda i nije najbolji primjer ali evo imam ovdje čak i snimljeno na mobitel jedna vrata u našoj birokratskoj, vrata na kojima je jedna obavijest, kaže: "Uplatiti uplatnicu na iznosu od 1 kune u pošti. Uplatnicu dobijete na porti." Dakle, na porti te ustanove uzmete uplatnice pa onda idete u poštu uplatiti 1 kunu, samo 1 kunu za čiju poštarinu, poštarina za 1 kunu uplatnice veća nego sam iznos od 1 kune, pa se onda vratite ponovno u tu ustanovu da biste dokazali da ste uplatiti tu 1 kunu. Mislim, zaista katastrofično. Hvala lijepa. U našem ovom apsurdistanu ima takvih primjera kolega Grubišiću koliko god hoćete. Recimo potvrda da je netko u sustavu PDV-a plaća se 40 kuna, pisanje te potvrde traje 5 minuta, ali druga osoba mora je potpisati a treba uglavnom pečatirati. Jednako tako nedo Bog da vam recimo, kupujete automobil od nekoga, a taj neko da izgubi prometnu knjižicu koja više nije ni obavezna, ne može se provesti kupoprodajni ugovor zbog toga što bivši vlasnik najprije mora zahtijevati od policije da mu izdaju kopiju, koju onda mora istima tima predati da bi je oni uništili i tek tada može se potpisati takav kupoprodajni ugovor. Dakle, primjera je koliko god hoćemo. Ono što je jedina zamjerka na ovaj zakon, uvjetno rečeno je što on ide na dokidanje svega onoga što postoji kao anomalija u postojećem sustavu u državnoj upravi. On ne dohvaća procedure lokalne samouprave. I nadam se da će biti ogled na osnovu kojega će se moći pristupiti i pojednostavljenju, odnosno potpuno novom uređenju pitanja procedura u lokalnoj samoupravi. Jer kad kad tamo znade biti još i gore. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davorin Mlakar i Davor Božinović su podijelili raspravu. Izvolite kolega Mlakar. Možete nas zvati Duo Hani. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, evo počet ću možda neuobičajeno, pohvalio bih nešto u radu ove Vlade, a to je činjenica da su u djelokrug Ministarstva uprave ugradili na početku svoga mandata i poslove koji se tiču informatičke povezanosti svih tijela državne uprave ili ono što je nekad bila nadležnost središnjeg Državnog ureda za e-Hrvatsku. I mislim da je to bilo dobro rješenje. Evo, nešto manje od 3 godine mandata ove Vlade, taj je zahvat u djelokrug ministarstva rezultirao i jednim zakonom o kojem je danas možda uz sve ove događaje koji su nas pritisnuli, deplasirano govoriti, ali s obzirom da ste takav dnevni red utvrdili mislim da moramo. Ne znam hoće li gospodin Beus nastavit ili mogu ja? Ono što držimo da je važno reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, mislimo da je informacijsku infrastrukturu sigurno potrebno urediti na adekvatan način. Smatramo isto tako da se o tome može donijeti zakon, ali mislimo da rješenje koje ste ponudili nije dobro rješenje. Ovo naime što je ministarstvo ponudilo u najvećoj mjeri nema uopće karakteristike zakonskog teksta nego jedne male strategije razvoja informacijske infrastrukture. Prvo o čemu su već govorili kolege mada su veći dio svojih izlaganja željeli ilustrirati najčešće krivim podacima iz prakse, nešto je od toga bilo i točno, a što će promijeniti ovaj zakon, smatramo da je tome nije tako. Ali prigovor sigurno je na činjenicu što je uneseno u sam uvod i obrazloženje zakona da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatno sredstvo u Državnom proračunu RH. To znači sve imamo, sve je pokriveno postojećim sredstvima u proračunu, možda će u idućoj godini se zbog ovoga dobiti više sredstava u proračunu, ali držimo da ovako neodgovorno napisati da nisu potrebna dodatna sredstva nije realno niti je točno. Drugo, ova strategija koja je pretvorena u zakon pati od nekakvih prigovora načelne naravi. Svrha je, rečeno je, donošenja zakona da bi se ljudima olakšao pristup tijela državne uprave, odnosno da bi se olakšalo ostvarivanje prava u poslovima, ne samo državne nego i pred tijelima javne uprave ako smo dobro preveli intenciju ovog zakona. I zanimljiv je standard ove Vlade da se ovdje trudite ljudima olakšati rad sa tijelima javne vlasti. Istovremeno ta ista Vlada je nametnula obvezu i to preko ovog istog ministarstva da svi oni birači koji se ne nalaze s prebivalištem u RH, a žele sudjelovati u izborima, moraju se prethodno prije svakih izbora za to registrirati, svoju volju da bi sudjelovali u izborima, trebaju registrirati pred nadležnim tijelima. Tu niste vodili brigu o tome koliko time ustvari komplicirate život ili čak onemogućavate ostvarivanje Ustavnih prava građana jer vas u tom trenutku vjerojatno to politički nije toliko interesiralo. Ono što mislim da je bitno reći o našem viđenju ovoga zakona, to je da on ima i tehničkih problema, jedan kratak primjer koji bi pokazao svu uzaludnost ovakvog teksta je činjenica da je država donijela zakon o elektroničkom potpisu 2001. godine, od kojeg nema nikakve koristi do današnjeg dana, tako izgleda da će biti sudbina i ovog zakona. Drugo, da se posebnim projektom odradila digitalizacija gruntovnice, zemljišnih knjiga, ali da su podaci koje možete dobiti putem interneta o stanju u zemljišnim knjigama nisu podaci kojima možete ostvarivati bilo koje od svojih prava jer ti podaci nisu verificirani. Prema tome priča da ćete doći pred tijelo javne ili državne uprave i da će službenici moći povući podatke iz evidencija o kojima neka druga tijela vode podatke, naprosto nije istinita. Smiješno je jer vi iz gruntovnice niti jedan podatak ne možete povući, a to sad onda se multiplicira na ovaj problem svih investitora, svih investicija, od malih do onih najznačajnijih o kojima ste pričali. Drugo, vidi se iz djelokruga rada središnjeg tijela državne uprave što vi ustvari ovim zakonom hoćete. To tijelo ustvari, oprostite, ne radi gotovo ništa. Naime, ne radi ništa konkretno. To tijelo prikuplja i analizira, koordinira, planira razvoj, izdaje odobrenje, surađuje na projektima, nadzire provedbu, izvršenje, posreduje u slučajevima mogućih sporova, utvrđuje mjere, priprema godišnja izvješća za Vladu i verificira usklađenost pravnog temelja i zahtjeva za pristup podacima, dakle, najblaže rečeno, sve ono o čemu govorimo da je problem u državnoj upravi, da je glomazna, da ne radi efikasno i konkretno, vi ponavljate u ovom zakonu. Na kraju, u članku 22., jer nemam više vremena, tijela javnog sektora dužna su u roku od 3 mjeseca od uspostave registra unijeti sve projekte završene unazad 5 godina, odnosno sve projekte koji su već u funkciji bez obzira na vrijeme implementacije, čini mi se čini mi se … idejom i uvjeren sam da se tako nešto ne može regulirati. Uz to samo upućujem na neprecizne odredbe ovog zakona, jedna od njih je javni registri u članku 15., ukidaju se zakonom kojim su ustrojeni, to stvarno bi bilo bolje da niste ni pisali. Hvala lijepo. Hvala precizne pravničke analize, ja bih kolege Mlakara, koji je zapravo ukazao na određene nelogičnosti u samom tekstu, ja bih svoje izlaganje više okrenuo prema onome što se do sada moglo čuti jer mislim da i zbog javnosti pa i zbog nas ovdje neki tonovi, koliko god oni bili pozitivni u raspravi, zapravo nisu baš utemeljeni u realnosti, pogotovo u realnosti na ovom području koja vrijedi izvan RH. O čemu govorim? Naravno da važnost novih tehnologija, njihova primjena u praksi je nešto što je samo po sebi, ne pozitivno, nego je nužno, ali mi govorimo o rješenjima koja se u razvijenom dijelu svijeta primjenjuju više od 2 desetljeća i koja su u cijelom nizu zemalja itekako u praksi. Netko je spomenuo Kafku ovdje, opisujući birokraciju, pogotovo birokraciju u Hrvatskoj, ja bih na to kazao da Kafka u realnom životu danas više osim u književnosti ne postoji niti u zapadnoj Europi niti u sjevernoj Europi. Mi govorimo o tome da je EU ovdje već na pragu ulaska u jedinstveno digitalno tržište. Iz niza naravno povijesnih razloga mi nismo mogli pridružiti se prije jedinstvenom europskom tržištu koje formalno se uspostavilo 1992.godine. Nisam siguran kojom brzinom mi planiramo se pridružiti i priključiti onim naprednijima u Europi jer imate zemlje koje su u ovom smislu start up države poput Estonije, imate države koje to slijede, a imate države koje pokušavaju ostaviti dojam da su na tragu ovih rješenja, a zapravo ne rade konkretne stvari. O čemu se radi? Primjerice ovo je pitanje na globalnoj razini pokrenuo G8 koji je donio cijeli niz preporuka, ali konkretnih preporuka kroz Povelju o otvornim podacima koja ima cijeli niz dakle 15 prioritetnih područja. Svaka država je pozvana da napravi individualni akcijski plan. Ako gledate što radi Velika Britanija na ovom području to je u roku dvije godine ima nekih 50-ak konkretnih zadaća sa izvršiteljima i sa rokovima i sa troškovima. Mi iz ovog prijedloga zakona ne vidimo strateški pristup, dakle ovo je jedna epizoda u reformi državne uprave u seriji kojoj još uvijek ne znamo ime, a to je veoma bitno, da biste mogli pratiti kako taj proces ide i u konačnici kako biste ga otvorili javnosti jer ovo ne smije biti pa čak ni u ovom prvotnom dijelu elitistički projekt, on mora biti iskomuniciran javnosti on mora biti pojašnjen, dakle javnost mora biti educirana, a ne se ograničavat na onaj dio javnosti koji u ovom trenutku koristi Internet, a to je ispod europskog prosjeka. Dakle mi moramo i u ovom trenutku znati što, kako i kojom brzinom želimo doseći zbog toga što se radi o uvjetu za jednom od temeljnih uvjeta da Hrvatska u gospodarskom smislu krene. Jer ukoliko niste sutra uvezani u jedinstveno digitalno tržište ukoliko strani investitor, bilo koji poslovni subjekt nije u stanju dobiti informacije iz svog ureda o onome što ga zanima u Hrvatskoj teško da ćemo biti konkurentni. Prema tome, ovo je jedna strateška inovacija ali nije prikazana na način da mi možemo pratiti njezinu realizaciju. Uostalom tu je predviđeno da se o napretku izvješću Vlada ne Sabor što nije doprinos transparentnosti, a i Sabor je taj koji bi trebao za Hrvatsku donijeti strategiju otvorenih podataka. Osim toga u tehnološkom smislu ne znam koliko smo iskoristili najbolje resurse. Znate, inače ovu priču je pokrenuo '92. Al Gore potpredsjednik Amerike i uz njega su sjedali i davali mu podršku prije svega stručnu profesori informatičkih znanosti sa Sveučilišta u Kaliforniji. U našem povjerenstvu vidim da su sve državni službenici. Ne vidim kolika je participacija znanosti, fakulteta za elektrotehniku i računarstvo, organizacijskih znanosti i tome slično. To je resurs kojeg se mi ne smijemo odreći i ne involvirati ga u ovaj proces. Zaštita je posebno pitanje jer zaštita je nešto o čemu kibernetička zaštita je nešto o čemu se danas govori svuda u svijetu. Pa čak i u ovom vašem povjerenstvu nema predstavnika iz dva ministarstva, a to su MORH, dakle Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova koji jedini u ime države sudjeluju na sastancima gdje se govori o zaštiti kibernetičkih podataka. Pa naravno kada nemamo zaokruženu priču, kada još uvijek ne znamo kuda idemo. Dakle rješenja postoje. Gospođa LUgarić je govorila o problemima kada se rodi dijete itd. ja ću vam reći gospođo da u trenutku kada se rodi dijete u Estoniji ono ne samo da je svuda registrirano nego već i obveznik zdravstvene zaštite. Ukoliko tamo danas prijavite porez povrat vam dolazi sutra na vaš račun. Više od 2 tisuće usluga građani u razvijenim zemljama, pogotovo na sjeveru, ostvaruju putem te platforme koja se zove recimo u Estoniji x-route. Ona je toliko dobra da ju je EU prihvatila kao osnovu za svoju platformu EU x-route. Danas jedna Finska koja je puno naprednija u informatici recimo od nas, aktivno prati tu platformu na način da je upotrijebi za svoje potrebe, da je preuzme pa čak i neke zemlje iz regije su dobile i tražile tu platformu kako bi je ugradile u svoju reformu digitalne uprave. Prema tome, ono što sam htio reći, ukoliko zakon kao zakon ne znači ništa, pogotovo ova naznaka u tekstu da neće biti potrebna dodatna financijska sredstva me je razočarala. Samo za e-zdravstvo u Finskoj se potrošilo 10 milijuna eura od čega je 3 milijuna eura europskih fondova. O tome pa i o ovom dijelu europskog sufinanciranja, a Europa tu izdvaja velika sredstva nema ništa. Dakle bez zadaće, bez nositelja, bez roka, bez sredstva ovo će ostati samo slovo na papiru. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prelazimo na replike na izlaganja kolege Mlakara. Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mlakar, evo osvrnut ću se na vašu raspravu i zaista kada ste govorili o birokraciji da je glamurozna, spora, skupa i nelogična, je. Takva je iz davnih vremena, pa moglo bi se reći da ima i osobe vampira. Ali ova Vlada joj je dala zaista dobru injekciju svježe krvi, poduplala je hobotnicu pa sigurno za jedno, poduplala je dva puta, znači ali i ovim osnivanjem tijela o kojem ste govorili koje ne radi ništa izgleda da ćemo još malo ju Za to sve skupa Šukerov OIB bi bio glogov kolac. Ali kome se to isplati? Govorili ste o tome da je nemoguće da ne košta ništa. Pa moguće je vjerojatno jer to ne bude niti bilo riješeno u mandatu ove Vlade. Pa evo neka se napiše nešto, nego nešto mi, o mi, o nečemu raspravljamo danas bez obzira što i sami smo o tome razgovarali ima sigurno desetke zakona koje smo danas trebali imati ovdje koji bi pomogli da ovaj narod u Hrvatskoj bolje živi. Hvala. Odgovor kolega Mlakar, izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvažena kolegice Sumrak, ja nisam rekao da je glomazna administracija spora i neučinkovita, ja sam govorio o onome što sve političke opcije govore kakvu bi administraciju željele imati a nemaju. Tako je naša vrijeme, koalicijska Vlada u vrijeme kada ju je vodio HDZ bila praktički bombardirana svakodnevno interesom hrvatske javnosti o tome koliko mi imamo državnih a koliko imamo i javnih službenika i stalno se prigovaralo da Vlada neće izaći U vrijeme primopredaje vlasti, dakle pred 2,5 godine, mi smo predali softversko rješenje sa programom koji je tada obavljala FINA koje je bilo upotpunjeno podacima za 200 tisuća što državnih, što javnih službenika. Do danas ova Vlada još uvijek nije dala konkretan broj državnih i javnih službenika a to najbolje vidite iz činjenice da su koje su kao gotove preuzeli trebali iskoristiti i u ovom programu isplate plaća, dakle plaća cijelog društva koje se financira iz državnog proračuna. Koliko smo upućeni oni su uspjeli to riješiti za 50-ak tisuća ljudi, ostalo je još sve u nekom zrakopraznom prostoru. I sada je pitanje nakon 2,5 godine, mi idemo sa nekakvim daljnjim rješenjima a ni ono što smo dobili nismo uspjeli riješiti. Ostaje samo pitanje što je postavio kolega Šuker da li je to nečiji interes da javnost ne zna ili je to stvarno nesposobnost ove Vlade da niti gotova rješenja ne može primijeniti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Frano Matušić. Izvolite kolega. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. i kolega Mlakar i kolega Božinović su odlično secirali ovaj prijedlog zakona tako da ne preostaje ništa drugo nego složiti se zapravo sa njihovim zaključcima da je riječ o mrtvom slovu na papiru. Ali ja bih se osvrnuo na onaj dio govora gospodina Mlakara kada je govorio o neravnopravnosti hrvatskih državljana pred Ustavom, odnosno temeljem određenih rješenja koje je ponudila kukuriku koalicija. I to je pitanje koje nas zabrinjava već duže vrijeme jer barijere koje su postavili predstavnici kukuriku vlasti po pitanju glasovanja hrvatskih državljana izvan Hrvatske predstavlja i doista neravnopravnost hrvatskih građana pred Ustavom. I čudi me da možda i Ustavni sud do sada nije reagirao na tu činjenicu. Jer možemo postaviti pitanje što bi se dogodilo u Hrvatskoj kada bi se ista pravila koja se odnose na hrvatske državljane izvan Hrvatske primijenila u Hrvatskoj. Možda im sutra padne na pamet da nekim hrvatskim državljanima reću ne možete glasovati u svojoj općini u svom gradu nego morate ići u susjedni grad ili možda udaljeni grad i općinu stotinjak kilometara od vašeg mjesta stanovanja i tamo možete ostvariti svoje biračko pravo samo ako se prije toga predbilježite. Dakle, doista je riječ o jednom grubom kršenju ljudskih prava u Hrvatskoj. Jer ako smo svi prema Ustavu jednaki a pogotovo što se tiče glasačkih prava onda treba tim ljudima osigurati

sve barijere uklone kako bi hrvatski državljani mogli biti ravnopravni, kako bi mogli glasovati na način na koji to glasuju hrvatski državljani u Hrvatskoj. Hvala. Odgovor kolega Mlakar, izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa kolega Matušić. Pa drago mi je da ste još jednom apostrofirali ovaj problem jer on pokazuje kako hrvatska Vlada živi u oblacima, kako to već duže vremena kaže, ali nažalost nema načina da ju se osvijesti. Ovo o čemu ste govorili, o popisima birača i biračkom pravu govori u kojim to fantazijama radi hrvatska Vlada. Prema njenim službenim podacima s obzirom na ovu obvezu registracije za prethodne izbore ako se dobro sjećam birača izvan Hrvatske ima 2247 ili tu negdje, možda sam fulao za kojeg čovjeka, ispričavam se. Mi smo upoznati s činjenicom da samo u Bosni i Hercegovini po zadnjem popisu stanovništva Hrvata ima preko 530 tisuća. Uopće neću nagađati koliko ih ima sa biračkim pravom u ostalim državama svijeta. Ali to govori o tome šta nama ova Vlada ustvari želi podvaliti. Umjesto relevantnog broja koji se sada može i vrlo jasno jasno i precizno dokazati oni nas uvjeravaju kako su riješili popise birača zbog toga što su ono što se nekada zvao popis birača sada preimenovali u registar. I u slučaju problema i danas u popisu birača oni će vas kontrolirati na način da će gledati da li se još uvijek nalazite u onom famoznom sada registru birača a nekad popisu kojeg smo mi vodili. Zbog toga govorim da je ovo sve jedan mjehur od sapunice, ovo je sve jedna iluzija koja nam se želi prodati pa tako i ovim zakonom. I bojim se da će on imati iste efekte kao što je imao i ovaj zakon kojim su riješili popise birača. Zahvaljujem. I posljednja replika Marija Lugarić, izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Govoreći o gruntovnici onda ste kao primjer iluzije o kojoj ste i sad govorili rekli da imamo gruntovnicu na internetu i da je ne možemo koristiti službeno. Vi ste pomiješali zapravo dva principa. To je učinio kasnije i kolega Božinović u svom dijelu rasprave. Dakle, princip open datea, dakle otvorenih podataka i objave tih podataka i njihove službene uporabe. Nama i to sam rekla u svojoj raspravi većina baza podataka i dokumenata na koncu konca ili je elektronička ili je digitalizirana. Dakle, to su dvije različite stvari. Imati nešto na internetu i koristiti to službeno se razlikuje samo u tome što je u ovoj službenoj uporabi potrebno napraviti kroz sustav nekakvu identifikaciju, autentifikaciju ili izmijeniti nekakve elektroničke vjerodajnice. Dakle, napraviti bilo kakvo otklanjanje sumnje da to tako kažem da se radi o autentičnom dokumentu. to se ne smije naprosto miješati. Dakle, open data princip kaže sve što imamo objavljujemo na internetu. No međutim, da bismo to službeno mogli koristiti mora biti određena procedura kojom se to jednoznačno određuje kao dokument u nekakvom vjerojatno vremenu u kojem ste vi odrasli, školovali se to bi značilo pečat, potpis. Dakle, damo tom papiru. Ista stvar, bilo koji elektronički dokument, dokument u elektronskoj formi nije elektronički dokument. On je elektronički dokument u onom trenutku kad dobi elektronički potpis odnosno određeni elektronički certifikat. I tu naprosto ne smiju se miješati te dvije stvari i zato je ovaj zakon važan, jer on govori šta sa tim digitalnim podacima koje imamo, kako od njih napraviti službene dokumente u komunikaciji državnih tijela međusobno i države i građana. Zahvaljujem.

Neovisno o tome. Znači, nije se javila tijekom vaše rasprave. Kolega Mlakar, izvolite. Isprika. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Pa ja predlažem najbolje da nam zabranite govoriti, ako vi ne gledate u ovo. …/Upadica Batinić: Ne, mislim ne znam čemu takav ton kolega Mlakar? Naprosto nisam primijetio kada ste digli./… Pa tome što vam ja mašem ovdje da se okrenete na ovu stranu, ali ste fascinirani. …/Upadica Batinić: Ako sam okrenut na drugu stranu slušam kolegicu

u arhaična vremena strpala kolegica Lugarić. U moje vrijeme su još ložili peći na drva i ugljen u tim uredima o kojima vi pričate pa je bio štambilj i pečat, ali vi na žalost niste nikad radili kao službenik u općini ili nekom tijelu. da ste radili konkretne upravne poslove, onda biste znali o čemu sam ja govorio, a možda bi vam bilo jasnije u čemu je problem ovog zakona. Ilustrirat ću vam vrlo kratko. stavak 2. ovog novog zakona kaže: "Autentičnost podataka proizlazi iz svrhe prikupljanja podataka." Možda vi razumijete ovu odredbu, ja ju na žalost ne razumijem. Ali ako je autentičan podatak u koji ne trebate sumnjati samo onaj koji je prikupljan sa određenom svrhom i da mu to garantira istinitost, onda vi i ja imamo različito razumijevanje zakonskih tekstova. Ono o čemu sam ja govorio da i danas baze podataka, evidencije o podacima o kojima tijela državne uprave vode službenu evidenciju ne mogu biti predmetom ovo što se govori interoperabilnosti, dakle razmjene podataka između različitih tijela bilo lokalne, bilo državne, bilo javne vlasti ako ti podaci ne vode se na način da se mogu mijenjati, razmjenjivati. A govorio sam vam o zemljišnim knjigama zato što možete pokušati u svom vlastitom računalu riješiti to pitanje ili u uredu koji vam je nadležan, pa odite tamo neka vam izvade gruntovni izvadak zato što vi tražite građevinsku dozvolu. Na žalost, bez obzira što ovaj zakon piše to nije moguće. I da bi to bilo moguće moraju se mijenjati posebni zakoni, a ne ovaj Zakon o informacijskoj infrastrukturi. Ali do tog vi još niste došli. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Za riječ se javio ministar. Izvolite ministre. Zahvaljujem. Što se tiče informatičke stvari i doba školovanja i ja spadam u ove malo zastarjele jer sam ja diplomirao '97. kad nije bilo još Windowsa 2000. tako da je upitno di bi se mogao svrstati. Što se tiče ovog zakona, on u stvari više govori o poslovnim procesima. Dakle, sve ono što je rečeno u raspravi i opisivali su se određeni događaji opisivali su se određeni događaji govori o poslovnim procesima. Inače, mi sad imamo u Zakonu o općem upravnom postupku i u Zakonu o sustavu državne uprave da ne treba se tražiti nešto što već ima država, ali to bi onda trajalo jedno duže vrijeme. Mi na ovaj način činimo službenicima dostupnim podatke drugih državnih tijela. Što se tiče ove svrhe prikupljanja podataka o tome sam govorio kad sam govorio o mogućnosti uparivanja registra birača koji ima podatak o nacionalnosti i registra službenika koji također ima, treba imati podatak o nacionalnosti zbog ove evidencije koje se vode. I moguće je još uvijek da su to dva različita podatka koja ne bih zbog svrhe, koje ne bi trebale dakle biti različita. naše pitanje trebamo li, možemo li prebaciti podatke iz jednog registra u drugi, a ZUP nam je rekao da ne možemo zbog svrhe. Prema tome, u tom smislu se govorilo o svrsi. Što se tiče pitanja registra službenika i ovih alata koje smo koristili ili koje nismo koristili. Dakle, činjenica je da je za vrijeme, dakle 2011. godine izrađen popis službenika u kako je to definirano Zakonom o registru zaposlenih u javnom sektoru. To je činjenica. Međutim, činjenica je također da se zbog toga šta nije bilo druge svrhe osim samo uspostave popisa taj popis nije ažurirao. Tako da već u trenutku već u trenutku kada smo izvršili primopredaju ti podaci nisu bili točni kao što su bili onda kada su se vršili, kada su se unijeli. Ali je svrha, a to piše i u članku čini mi se 2. Zakona o registru COP i onog trena kada smo išli u drugu fazu COP-a onda su se podaci počeli ažurirati zato što inače ne bi se mogle točno isplatiti plaće. Jer u tom nisu bili podaci i o tekućim računima, o koeficijentima. To smo tek naknadno, dakle dodatnom dogradnjom tog popisa registra napravili i sada je moguće da se vrši centralni obračun i isplata plaća. U ovome trenutku, potpredsjedniče ispričavam se mogu li otići samo do svog mjesta 30 sekundi? Da dam zastupnicima točnu informaciju kada već imam priliku dakle to reći. u centralnom obračunu plaća je 115 825 što javnih što državnih službenika iz 966 institucija. I to znači 13 u agencijama, 3791 u drugim javnim ustanovama, 1501 u državnim odvjetništvima, 2899 u državnim upravnim organizacijama, 235 u državnim uredima, 36 949 u ministarstvima, 927 u ostalim državnim tijelima itd., 8500 u sudovima, 23 500 u sustavu obrazovanja, 6700 u sustavu socijalne skrbi, 27 300 u sustavu zdravstva i 2777 u uredima državne uprave u županijama. Oni koji još trebaju ući u COP što će dakle biti gotovo sljedećih mjeseci najveći dio se odnosi na 48 606 u sustavu obrazovanja. Ali ovaj mjesec je ušlo 435 institucija i ostalo je još da se u sljedeći mjesec ili dva uđe 885 institucija. U sustavu zdravstva treba još ući 34 251 službenik u 109 institucija, a dosad je ušlo 58 institucija sa 27 000. I oni koji još nisu ušli je znanost i visoko obrazovanje, 128 institucija sa 17 056 zaposlenih. I jedino ministarstvo koje još nije ušlo je Ministarstvo unutarnjih poslova sa 27 460, ostali su brojevi manji. Prema tome, u odnosu na prošli mjesec to je negdje 30, 35 tisuća više. Ukupno je dakle sada u sustavu COP-a 115 825 zaposlenih u 966 institucija, a preostalo je da uđe 136 329 zaposlenih u 1231 institucije. To je podatak evo za mjesec, za plaće koje su isplaćene u svibnju za mjesec travanj. Naravno, radi se o velikom broju institucija, velikom broju

Prelazimo na replike. Davor Božinović, izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodin ministar uporno izbjegava odgovoriti na ovo pitanje kako misli provesti, kojom dinamikom, u kojim rokovima sa kojim sredstvima? Podsjetit ću vas da u zakonu ima članak 4. koji govori da će implementacijske dokumente donijeti Vlada, ali ne piše u kojem roku, koji su vezani na tehničku podršku odnosno spajanje na taj središnji portal. Također, ne odgovara na pitanje kolege Matušića o biračima, a to je vrlo usko vezano za ovo. spominjem Estoniju koja je zadnje izbore provela u 105 zemalja svijeta upravo zbog ovoga načina na koji su postavili svoju platformu. Dakle, kad to imate onda nema nikakvih problema da svaki hrvatski građanin u svijetu glasuje na bilo kojim izborima u Hrvatskoj. Što se tiče tih novih rješenja meni je bitno da uvijek je najskuplje izmišljati toplu vodu a čini mi se da idemo tim putem. Rješenja postoje, danas o digitalnim certifikatima, digitalni certifikati se nose na elektronskoj osobnoj iskaznici. U razvijenim zemljama nose se na mobitelu, a mi još razgovaramo o Kafki ovdje. Državni oblak se već pokušava vidjeti kako taj back up kroz kibernetičku sigurnost prebaciti u treće zemlje, u diplomatsko-konzularna predstavništva. O tome nema ništa. Ja ne znam o čemu naši predstavnici na tim sastancima o kibernetičkoj sigurnosti uopće razgovaraju i što govore? Uzmite praksu, G8 se obvezala da će pomoć svim zemljama koje zatraže pomoć. EU je odredila velika sredstva. Druge zemlje uzimaju rješenja od onih koje su naprednije i nemojmo od ovoga stvarati neku veliku novitadu, novost jer 10 do 20 godina ovo je u praksi u razvijenom svijetu. Odgovor, izvolite ministre. od 2 godine tijela javnog sektora nadležno je vođenje javnih registara, obavezno je u roku 2 godine javne registre ustrojiti do dana stupanja na snagu zakona uskladiti s odredbama ovoga zakona. prava glasa ili ovoga Registra birača, nažalost imao sam samo 5 minuta to je izmjenom Poslovnika skraćeno inače bih ja o tome vrlo rado rekao ali valjda će netko to spomenuti u replici pa ću odgovoriti. Što se tiče omogućavanja prava glasa glasa državljanima RH koji nemaju prebivalište u RH ono je u najvećoj mjeri onemogućeno izmjenama Ustava 2010. godine za koje smo glasali kako vi tako i mi ili obratno kako mi tako i vi. Apsolutno, to sam ja nekoliko puta tu spomenuo da je to bio jedan kompromis na koji ne znam zašto ste pristali, ali kad ste već pristali onda je najmanje što je potrebno da sad zbog toga nas optužujete. To nije bilo, ono nitko vas nije tjerao. Što se tiče inače broja birača koji glasaju na izborima mi smo imali, mi smo imali tri puta glasanje na razini države, evo imate ćemo u nedjelju četiri gdje su imali pravo glasa i državljani Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Na lokalnim izborima nemaju to pravo glasa. Od čega je jedno, jedno glasanje održano prije aktivne registracije, a druga dva nakon aktivne registracije. Na referendumu za pristupanje pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji glasalo je 12 do 13 tisuća državljana izvan Republike Hrvatske, a toliko je glasalo otprilike i na izborima za Europski parlament prošle godine i na referendumu o definiciji braka. Prema tome, proces aktivne registracije nije nikome ni otežao ni uskratio, ni onemogućio pravo glasa jer bi onda ti brojevi bili malo manji, a zato tako i definiram da ne uskratim nikome pravo glasa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Davorin Mlakar. Izvolite. Pa stvarno šteta što ministru nije dovoljno ovo vrijeme, ali on uporno meni odgovara nešto što ja uopće nit sam rekao nit sam ga pitao. Dakle, ja uopće nisam govorio o broj ljudi koji su obuhvaćeni centralnim obračunom plaća, ja sam govorio o ukupnom broju državnih i javnih službenika. To je bila poanta moga govora. A zašto to govorim, zato što imate dvije institucije koje sada obavljaju dio poslova vođenja ovih registara koje vi sad želite poklopiti jednim ovakvim ne muškim zakonom. To je FINA i to je APIS. Problem je kod APIS-a što je on u podijeljenom vlasništvu između Grada Zagreba i države, dok je FINA ajde lišena toga problema. Međutim, te dvije institucije već godinama rade taj posao i još uvijek ti podaci nisu najsigurniji i najsretniji. I možda je zbog toga ideja ovog vašeg zakona da sutra uvedete, ne mogu se nažalost snaći u svim tim, podatkovne centre. To su neke firme koje će držati podatke za tijela državne i javne uprave, ali naravno vi u ovom zakonu niste rekli kako bi te tvrtke, firme trebale izgledati, kako bi, kojim uvjetima bi trebali udovoljavati podatkovni centri. Pa se meni nameće zaključak da će to sutra biti i neke privatne firme koje će trebati ispunjavati one uvjete koje će svojom uredbom propisati Vlada kako to stoji u stavku 2. članka 4. ovog zakona. To nema nikakve veze sa popisima birača, a vidim da vam je to draga tema. Popis birača ostaje i nadalje problem sa 400 tisuća ljudi koji su se tamo nalazili a nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj koje ste vi izbrisali ucjenom kod donošenja Ustava 2010. godine jer bez unošenja kvote za dijasporu, da tako kažem, i mjesta gdje će oni glasovati vi niste htjeli glasovati za promjene Ustava koje su nas vodile u Europsku uniju. I to je istina gospodine ministre. Hvala. Odgovor. Izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Šta se tiče promjena Ustava iz 2010. godine o tome se dosta raspravljalo i mislim da je to jedna vrlo ovako transparenta priča. Mi smo 2007. godine izašli na izbore s prijedlogom da dijaspora nema pravo glasa, a vi ste išli s prijedlogom da ostane kako je bilo do sad. I između tih, između ta dva stava ovo je kompromis. Ustav se inače donosi kompromisom. Prema tome, ja predlažem da, obzirom da imamo na dnevnom redu na nekoj točki dvoznamenkastoj prijedlog promjena Ustava, da predložite dopisno glasanje za građane Republike Hrvatske, za Hrvatski sabor izvan Republike Republike Hrvatske. Mi ćemo to vrlo rado prihvatiti, stavit u zakoni i onda ćete riješit sve probleme koje imate po tom pitanju. I drugačije ćemo definirati aktivnu registraciju itd. kao dio ustavnih promjena gdje bi ovo pitanje referenduma i drugo bolje definirali. A to sam ja rekao i kad je bila izmjena, kad je bio novi Zakon o registru birača. Što se tiče broja službenika, dakle ako ih je 115 825 u COP-u, a 136 329 nije, onda je ukupan broj službenika zbroj ta dva broja. To je 249 tisuća i nešto je se vode u dvije institucije svakoj, inače bi to bilo 251. I to su brojevi koji se kreću. Ova razlika, da objasnim, ova razlika je zbog toga kad se broj po institucijama ako jedan učitelj radi u dvije škole onda ga se broji u jednoj i u drugoj školi. A kad se broje ljudi onda jednom. Zbog toga može doći, to je jedini razlog, zbog čega može doći do određene razlike. podatkovnih centara i uključivanja privatnih firmi, ja bih vas podsjetio dakle vi ste zatekli kad ste došli 2009. u ministarstvo državne matice i registar birača koji su za veći dio Hrvatske vodila privatna tvrtka. Sada više ne vodi privatna tvrtka, vodi, u dvije godine smo uspjeli dakle da nam to vodi tvrtka APIS koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, većinski i Grada Zagreba jedan manji dio. A inače je plan da, i to je isto javno objavljeno, da od Grada Zagreba se otkupi taj dio od 49% da bude potpuno državna tvrtka, a kako se ovo zove, državna informacijska infrastruktura, nama …/Upadica Batinić: Hvala ministre./… odgovara da bit bilo kakvih privatnih DATA centara itd. sada nam je DANA centar za ovo što smo rekli u APIS-u i to za sad dobro funkcionira. Bit će prilike kasnije ministre. Sljedeća replika Miroslav Tuđman. Izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih u osnovi, kao vjerojatno i svi mi, pozdravio ovu intenciju ovoga zakona koja ide za time ne samo brojka državnih službenika, nego zapravo osnovna ideja da ljudi ne moraju vaditi besmisleno veliki broj potvrda za podatke koje država ima ili bi trebala imati. I u tom smislu ovo je intencija zakona, odnosno ovako kako je napravljen pokazuje s jedne strane dobru namjeru vašega ministarstva i onih koji su to predlagali, ali sav, svu neučinkovitost sadašnje Vlade. Zašto? Naprosto zato što cijeli ovaj pothvat ne prati one radikalne zahvate koje bi trebalo provesti u reorganizaciji rada državne uprave od izmjene ostalih zakona da bi se ovo moglo primjenjivati, čak i od terminologije kao što znate i sami, vi ovdje govorite o registrima a tamo se govori o zbirkama, bazama, bankama itd., do obveza tamo u onim zakonima koji kažu da podnositelji i oni koji traže da moraju to osobno dati, a to se ne može … samo ovim zakonima nego izmjenom svih drugih zakona do toga da se, nepojmljivo je da možete napisati da ovo ništa ne košta naprosto ako želite osigurati informacijsku i komunikacijsku sigurnost, vi morate organizirati farmu servera koja će biti pod državnom kontrolom, a to su enormni iznosi. I kao što je rečeno, naprosto strateški ciljevi, implementacija toga, planovi, rokovi ne postoje i zato je to jedan odraz naprosto nesposobnosti i neučinkovitosti ove Vlade da realizira ideje koje su naprosto, koje treba realizirati, koje bi

komentara o nesposobnosti Vlade ću smatrati doprinosom političkoj raspravi, ali ja bih predložio i nadam se da ćete prihvatiti da za konačni prijedlog zakona stavite na vaš odbor kojeg ste predsjednik da malo raspravimo i ove sigurnosne aspekte i autentifikacije i drugog dijela, dakle što se tiče javnih registara. Ono što je izazvalo jedan komentar, a to je činjenica ili to što piše da neće tražiti dodatna sredstva. Dakle, promjena poslovnih procesa, posebno kojih pojednostavljuju ne traži dodatna sredstva u proračunu, već u jednom dijelu predviđena u sadašnjem proračunu, a druga će bit osigurana smanjenjem troškova koji će nesumnjivo biti kada se ovaj zakon provede. Što se tiče farme servera, ona već servera, ona već u dobrom dijelu postoji, postoji u Apisu i sredstva za to je između ostalog predviđeno iz europskih fondova i doista, to je i gospodin Mlakar također spomenuo, dakle želja nam je da tvrtku Apis, da dio koji ima grad Zagreb, otkupimo i da bude u potpunosti državna tvrtka jer sa njom i prije i sada naravno radi uglavnom država, primjerice i državne matice i registar birača je sada, dakle u potpunosti u tvrtki Apis. To smo zatekli da je bilo podijeljeno na dvije, da su radile dvije tvrtke i onda ustvari zbog toga niste mogli izvaditi primjerice izvod iz matične knjige rođenih nego samo tamo gdje se on vodio. Sada se ipak to može na razini cijele države, a to je sada moguće vidjeti i podatke iz registra birača, uključujući broj osoba prijavljenih na pojedinoj adresi, naravno, ne njihova imena i onda se naravno vrlo lako mogu utvrditi oni koji su zainteresirani, a to su primjerice vijećnici lokalne samouprave kada dobiju

Hvala. Sljedeća replika, Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, slažem se s vama da je Ustav iz 2010. kojim su dovedeni u ovaj položaj Hrvati izvan Hrvatske, poglavito oni u BiH sa 4 biračka mjesta, dogovorna politika SDP-a i HDZ-a iz 2010. godine kada se u lipnju usvajao taj Ustav za koji sam ja bio protiv, dakle ja sam glasao, jedan od 8 koji su bili protiv toga Ustava i takve dogovorne politike SDP-a i HDZ-a. Naime, kada govorite o tome da je za prošle izbore za Europski parlament glasovalo 12 tisuća ljudi izvan RH, poglavito u BiH, onda je to manje od 3%, a u Hrvatskoj je odaziv bio 20%. U BiH taj odaziv je manji od 3% od ukupnog broja birača u BiH. Drugo, sad mi je jasno zbog čega je u proračunu RH zbrojeno po svim ministarstvima za informatizaciju i informatičke usluge, sve što se odnosi na informatizaciju, dakle u ovom proračunu za ovu godinu izdvojeno 550 milijuna kuna. Dakle, u ovom proračunu za 2014. pa i rebalansom ima sredstava za 550 milijuna kuna pa mi je jasno zbog čega je sve skupa to. Treće, kad ste govorili o COP-u, neću reći da sam iznenađen jer znam koliko pojedina ministarstva imaju zaposlenih ljudi, ali kad ste spomenuli taj COP, dakle centralni obračun plaća, onda kažete da je u ministarstvima zaposleno 37 tisuća ljudi bez MUP-a, u ministarstvima 37 tisuća ljudi + MUP 25 tisuća ljudi. Mišljenja sam da je ta brojka impozantna, ne bih je htio s vama komentirati, ali kada usporedimo Hrvatsku i zemlje u okruženju ili neke druge zemlje, onda mislim da je ta brojka prevelika. Da je to tako, najbolje govore povjerenici za investicije gdje povjerenik za investicije radi bržeg rješavanja… … /Upadica Batinić: Vrijeme./ … … papirologije, dakle on može preskočiti svu onu administraciju koja trenutno postoji u pojedinom ministarstvu. izvolite ministre, odgovor. i ovih koji su u uniformi, dakle carine, porezne, to je broj 2 zagrebačke bolnice najveće. To je to. A možemo dati podatke po svim ministarstvima. Što se tiče Ustava iz 2010. godine, dakle na najprije definiciju dogovora posebno dvije najveće političke stranke smatram pozitivnim činom, ako se dvije najveće političke stranke mogu oko nečega dogovoriti, to se inače, Kao što je vaše apsolutno legitimno pravo da ne budete za taj dogovor i u tom smislu mi je razumljivo što vi prigovarate zbog toga, što je u redu, ali kad prigovaraju oni koji su za to glasali, to mi malo nije baš razumljivo. Ali ukoliko postoji želja za promjenom, ja sam rekao pa ustavne promjene su na dnevnom redu i pozivam kolege da podrže i predlože da se za Hrvatski sabor omogući dopisno glasanje državljanima RH koji nemaju prebivalište u RH. i onda mislim da tu više ne bi bilo nikakvih problema sa time što se tiče, onda bi u veleposlanstvima glasali državljani koji imaju prebivalište u RH, a ne bi zateknu se izvan, a dijaspora bi glasala dopisno, tri zastupnika su i ovako i onako glasalo ih 3 tisuće ili 300 tisuća i prema tome ne vidim nikakav problem da se to državljanima RH ne omogući. Pa evo još jednom mogu ponoviti drugi put ako bude još pitanja to ću reći. Hvala. Hvala ministre. Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, upravo na sustavu jedinstvenog obračuna plaća ste pokazali da sustav baš ne može samo tako funkcionirati ako se nešto napiše i to je tako. Zašto? Zato što su neke stvari postavljene još prije 4 godine, nažalost danas imamo 40% onih koji dobivaju plaću iz državnog proračuna koji su u tom jedinstvenom sustavu. Ali je vrlo interesantno da su oni koji su možda bili po vašem programu

ovaj vaš zakon. Međutim ono što je ključno da bi se to moglo provesti da bi to moglo funkcionirati vi morate osigurati sredstvo za rad onim službenicima koji upravo taj sustav moraju puniti i moraju ga ažurirati jer ako ga nisu napunili i ako ga ne ažuriraju onda ne može nikako postojati međusobno povjerenje u točnost digitalnih zapisa. A da bi to mogli napraviti onda morate osigurati sredstva jer u ovom trenutku mnoge državne institucije niti imaju na nekakvoj tehničkoj razini radne jedinice, a da ne govorim da su im softveri toliko inkompatibilni da se naprosto ne mogu upaliti. Prema tome iz onoga što sam govorio i to ću stalno govoriti razloga zbog kojih su neki pronašli razlog da OIB ne funkcionira ista priča će vam se dogoditi i kod ovoga. Mi nažalost u Hrvatskoj ne želimo učiti na lošim iskustvima iz prethodne priče i 3, 4 puta plaćamo otkrivanje tople vode i zato tapkamo sa reformama kao što tapkamo. Pa da je ovaj vaš zakon prihvatio sve ono što se loše događalo u proteklim godinama pa na kraju krajeva i kod ovoga JOP-a u ove vaše 2,5 godine u odnosu na ono što ste naslijedili od prethodne vlade onda bi vjerojatno neke odredbe ovog zakona bi išle u sasvim drugačijem smjeru, a ovako će on nažalost ostati mrtvo slovo na papiru i kao posljedica prije svega političke volje da se ovo provede. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle što se tiče uspostava sustava centralnog obračuna plaća ja ga uvijek gledam s dvije strane, prvo da imamo toliko onih koji nisu u sustavu, a drugo je da imamo toliko onih koji su u sustavu, dakle 115 tisuća ljudi koji su sada u sustavu je 115 tisuća ljudi više nego što je bilo na početku. A vjerujem da će doći dakle ukoliko se riješi tehničko pitanje s MUP-om i nakon toga sa dijelom obrazovnog sustava i dijelom zdravstvenog sustava onda ćemo imati de facto 90 i nešto posto, ostat će samo manji dio. A vjerojatno i vi kao ministar financija kada ste bili ministar financija i evo tu je kolega Linić a vjerujem i kolega Lalovac i kolegica Dalić znaju koji su najveći potrošači što se tiče plaća. Dakle više od skoro 9 milijardi i nešto je na razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od čega najveći dio u osnovnom i srednjem školstvu koji su osnivači jedinice lokalna i regionalne samouprave, nakon toga je zdravstvo sa svim kolektivnim ugovorima i s onima što je bilo i pregovorima koji su bili itd. činjenica je da sustav plaća različito definirano da je trebalo različite programe raditi odnosno različite izračune za različite institucije i to usporava. Ali to nema veze s time jesmo li mi nešto preuzeli ili nismo, dakle u sustavu nisu bili navedeni računi, koeficijenti, posebni dodati koji su bili uvjet da se može isplaćivati plaća ali to je jedan projekt koji je počeo i kojega nastavljamo. Nećemo sada raspravljati o tome kako smo ga zatekli, može se o svem tako raspravljati. Što se tiče ovoga što ste rekli u problemima, najgore je ne napraviti ništa, što znači da ovaj zakon mislim da je korak u dobrome smjeru. Da li je pravi korak, da li je baš pogođen smjer ili je malo išlo lijevo, desno možemo raspravljati ali zato smo tu da u drugom čitanju to popravimo pa ako bude prijedloga mi ćemo ih saslušati iako su dobri i na tragu ovoga što govorimo prihvatiti. Hvala. Sada ćemo zastati sa radom. Nastavljamo u 15,00 sati.